Колеги, прошу запросити депутатів в зал. Є

Отже, колеги, я пропоную вже розпочинати, потім депутати будуть підходити. Отже, я прошу провести реєстрацію для участі в засіданні, будь ласка.

Колеги, я хочу нагадати вам, що сьогодні о 15 годині відбудеться засідання, яке присвячене вшануванню пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. І прошу народних депутатів взяти участь у цьому засіданні. Колеги, я знаю, наскільки всі виснажені в втомлені, в нас справді була важка ніч, ми тільки о шостій годині прийняли рішення про прийняття бюджету. Але сьогодні ми маємо провести наші заходи – і "годину запитань до Уряду", і зачитування запитів, і виступи народних депутатів. Я думаю, в тому усі зацікавлені. Тому, колеги, я прошу всіх… прошу всіх зайняти робочі місця, і ми маємо провести цей день, незважаючи на те, що всі втомлені. І прошу, колеги, провести реєстрацію, прошу зареєструватися.

Є потенціал. Прошу запрошувати депутатів у зал,

Сьогодні ми будемо заслуховувати Павла Дмитровича Петренка, міністра юстиції.

Отже, колеги, прошу оголосити, щоб депутати заходили в зал. Будь ласка, заходіть. Колеги, прошу провести реєстрацію. Прошу зареєструватись.

Отже, колеги, пора переходити до "години запитань до Уряду". Прошу взяти участь в реєстрації. Прошу провести реєстрацію. Включіть реєстрацію. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Спочатку зачитаю дві заяви. Одна - від Гусака Володимира Георгійовича, щоб не рахувати його голос "за" при голосуванні за проект Закону України про Державний бюджет. І Бахтеєвої не врахувати її голосу "за" при голосуванні за проект Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік. І, колеги, ми переходимо, ідентична заява від Мороко – не враховувати його голос "за" при голосуванні за бюджет, і також відДобкіна – не рахувати його голос "за" при голосуванні за Державний бюджет. Отже, розпочинаємо "годину запитань до Уряду". І я запрошую до виступу від Кабінету Міністрів міністра юстиції України Павла Дмитровича Петренка. І, колеги, давайте привітаємо уряд, який присутній у залі, незважаючи на важку бюджетну ніч, і Прем'єр-міністра України Володимира БорисовичаГройсмана. Вітаємо! (Оплески) Це була важка, напружена ніч, але все одно всі в залі і продовжують працювати. Павла Петренко запрошую до трибуни. Будь ласка, до доповіді. Доброго дня, шановні колеги! Щиро вітаю вас з прийняттям надзвичайно важливих вчора законодавчих ініціатив, які підтримують фінансову стабільність країни, надзвичайно важливого закону для всієї країни – це Закону про державний бюджет. Я б сьогодні в своєму виступі хотів означити ще одну дуже важливу ініціативу, яка стосується мільйонів українців і яка спрямована на забезпечення захисту права власності в нашій державі. Цього тижня в українському парламенті був зареєстрований законопроект 9311, який був розроблений українськими депутатами спільно з урядом і спільно з усією бізнес-спільнотою: з усіма асоціаціями і представниками і профспілок, і роботодавців. Він спрямований саме на захист права власності і боротьби з рейдерством. Ця ініціатива була розроблена на підставі доручення Президента країни Петра Порошенка, яке він дав два тижні тому назад під час зустрічі з бізнесом. Бізнес констатував, що низка урядових ініціатив, які ми приймали протягом останніх двох років, а саме тих ініціатив, які були спрямовані на дерегуляцію і на захист права власності, і на боротьбу з свавіллям правоохоронних органів, дало свої результати. Нагадаю, що ми спільно з вами прийняли два важливих пакети законів "Маски-шоу стоп", які фактично прибрали ті лазівки, які давали можливість правоохоронцям займатися тиском на бізнес, займатися незаконними обшуками, вилученнями документів, вилученнями фактично майна підприємців. Другий пакет, який був прийнятий, це закони, які були спрямовані на боротьбу з рейдерством, з рейдерством в аграрній сфері. І на сьогоднішній день ми розробили комплексний законопроект, який фактично прибирає ті лазівки, які залишилися для нечистих на руку підприємців, які фактично спрямовували свою діяльність виключно на те, щоб позбавляти українських громадян права власності і майна. Цей законопроект розроблявся протягом двох тижнів, і він є хорошою ознакою відкритості і співпраці українського бізнесу і уряду України. Всі без виключення бізнес-асоціації підтримали законопроект. І я б сьогодні хотів вам розповісти про основні положення цього законопроекту, які ваші колеги депутати парламенту, що стали авторами цього закону, поклали в його основу. Ми вирішуємо 2 великі проблеми. Першу проблему – це фактично прибирання можливості суб'єктивного впливу чи-то реєстраторів, чи-то тих осіб, які мають право на реєстраційні дії в сфері власності на об'єкти власності, і даємо гарантії власнику у фактичному збереженні свого майна І друга велика ініціатива, яка закладена в цьому законі, - це надання сервісів держави для тих громадян, які живуть у найвіддаленіших населених пунктах України. Мова іде про 7 мільйонів українців, які живуть у сільській місцевості і які не мають доступу до нотаріальних послуг, до послуг державних нотаріусів по елементарним, але надзвичайно важливим фактично питанням: по питанням оформлення власності, по питанням оформлення спадщини, по питанням фактично тим, які держава зобов'язана надати кожному громадянину в силу Конституції і законодавства. Ми маємо фактично сумну статистику, що у 122-х районах України, а це третина території України, немає жодного державного і приватного нотаріуса. На цій території проживає близько 7 мільйонів українців. І ці люди, ми провели плідне соціологічне опитування, досвід цих громадян фактично говорить, що величезною проблемою є відсутність доступу до сервісів держави, до елементарних сервісів держави. Я просто наведу декілька прикладів. МістоМаневичі на Волині – відсутні і державний і приватний нотаріуси, більшість жителів району має статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи і відповідні пільги, вони мають їхати майже 300 кілометрів до найближчого державного нотаріуса. І ця проблема триває вже десятиріччями. СелоБережівка, Чернігівська область, люди їздили раніше в Ічню – це 100 кілометрів від Бережівки для того, щоб оформити спадщину чи оформити елементарну довіреність. Державний нотаріус пішов на пенсію, зараз їм треба їхати 250 кілометрів до Черніговадля того, щоби вчинити ту дію, яку держава повинна гарантувати кожному громадянину в будь-якій місцевості, де він проживає. Районний центрСеменівка на Полтавщині – відсутній і державний, і приватний нотаріус. Люди займають черги, і черги складають 8-12 місяців, щоб тільки подати документи на відкриття спадщини. Ця проблема є комплексною по всій країні. Ми приймаємо в даному пакеті законів фактично новацію, яка дає можливість ліквідувати дефіцит державних нотаріусів по сільським територіям. І ми спонукаємо об'єднані територіальні громади, які зараз створюються, щоб вони мали додаткову інституційну спроможність, щоб вони створювали робочі місця і перебирали так само цю функцію на себе для того, щоб людина, яка проживає в об'єднаній територіальній громаді, мала комфортні сервіси від держави за ті податки, які вона платить до місцевого бюджету. Друга ініціатива. Ми проаналізували вартість нотаріальних послуг по таким соціально чутливим речам як спадщина, як оформлення довіреності, як оформлення дарування на сільській будинок бабусею, яка хоче передати онукам все те, що вона заробила за все життя, і побачили, що є дуже глибока несправедливість по ціноутворенню серед приватних нотаріусів. Мало того, що їх немає на цих територіях, ще й вартість цих послуг є надзвичайно завищеною. В цьому законі ми за дорученням Президента прибираємо так званийпсевдоподаток, який стягувався майже 20 років приватними нотаріусами з бізнесу і з громадян – це один відсоток нібито державного мита з усіх правочинів, а насправді жодна копійка з цих коштів не йшла як державне мито, ці кошти йшли в кишені особам, які робили ці сервіси. Ми робимо норму, яка говорить, що вартість нотаріальних послуг у приватного нотаріуса визначається за домовленістю сторін, щоб була конкуренція. Що стосується державних нотаріусів, вони стягують державне мито, яке йде до державного бюджету. Ми говоримо, що для тих категорій громадян, які є соціально незахищені, а це в першу чергу пенсіонери, інваліди, діти-сироти, учасники АТО, сім'ї загиблих, ми встановлюємо соціальну пільгу 50 відсотків від розміру державного мита на ті послуги, які стосуються спадщини, оформлення майна, оформлення довіреності, – ті соціально значимі послуги, які потребують ці громадяни, і встановлюємо верхню планку державного мита 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадянам. Таким чином, ми фактично наближаємо ці послуги до українських громадян, для того, щоб оформлення спадщини чи сільського будинку в Чернігівській області не коштувало 80-100 тисяч гривень поборів, які стягували відповідно ті особи, які є монополістами в цій сфері. Тому ця ініціатива є надзвичайно важлива, надзвичайно соціальна, і вона лягла в основу законопроекту. Тепер повернемося до питань, які стосуються захисту права власності. Ми зібрали з бізнесом всі найкращі напрацювання, які були в парламенті, в різних комітетах. Я тут хочу подякувати і голові аграрного комітету, і голові Комітету економічної політики Андрію Іванчуку, і Ірині Луценко, і Олександрі Кужель, і багатьом-багатьом депутатам, які долучилися до цього процесу. І в законі ми прописали декілька великих блоків новацій. Перше. Ми позбавляємо права на реєстрацію бізнесу і нерухомості комунальні підприємства. На жаль, коли робилася децентралізація і ми передали ці повноваження місцевим громадам, саме комунальні підприємства, які створюються місцевими громадами, проявили себе як ті, які допускають найбільше порушень в сфері реєстрації. 90 відсотків скарг громадян на незаконні реєстраційні дії, серед яких є дуже багато і рейдерських захоплень, стосуються реєстраторів, які працюють в комунальних підприємствах. Уряд вже на минулому засіданні заборонив філіям комунальних підприємств робити реєстрацію. В законі ми прибираємо комунальні підприємства як суб'єктів реєстрації. На сьогоднішній день фактично тільки місцеві громади, тільки ОТГ, міські ради і райдержадміністрації і нотаріуси будуть мати право продовжувати здійснювати реєстраційні дії. Комунальні підприємства ідуть в минуле. І я переконаний, що ті реєстратори, які вчинили низку порушень протягом останнього року, понесуть сувору відповідальність, ту кримінальну відповідальність, яку ми з вами проголосували в минулому році в законодавстві. Друге. Ми захищаємо українських громадян від підробок. Ми бачимо, що є таке масове явище, коли підробляються договори оренди земельних паїв, коли людину, яка живе в селі, яка не знає деталей цього складного законодавства, дурять, фактично вона підписує один текст договору оренди землі, а потім з'являється інший текст, який абсолютно не є вигідним для селянина, і людину ганяють по колу, по судам, вона не отримує ані орендної плати, ані того врожаю, який вона повинна була отримати. І це явище, на жаль, набуло масового характеру протягом останніх десятиріч. Ми вводимо новацію, яка дає можливість власнику земельного паю визначити, що будь-які правочини, будь-які договори з цим земельним паєм, договори оренди землі будуть укладатися виключно у нотаріальній формі. Тоді він ставить таку галочку собі в реєстрі - і жоден реєстратор по всій країні не буде мати можливості зареєструвати в простій в письмовій формі зміни до договору оренди, якщо власник визначив, що він повинен бути тільки нотаріальним і тільки захищеним фактично законодавством про нотаріат. Ми так само прибираємо в законі маніпуляції щодо строків договору оренди землі. Ми прописуємо, що якщо власник земельного паю вирішив, що він надає землю на 3 роки, чи 5 років, чи на 10 років, то зразу в реєстрі вказується строк дії договору оренди землі. І коли договір оренди землі закінчується, в реєстрі припиняється реєстрація відповідного договору оренди землі, для того щоб потім не було маніпуляцій з цим селянином і щоб орендар не розповідав: та, ти знаєш, ти хотів на 5 років, а потім ти передумав і зробив на 7 років договір оренди. І починається знову фактично порушення прав українського селянина. Третє. Ми в законі пропонуємо так само підвищувати кваліфікацію і вимоги до самих реєстраторів, які є співробітниками місцевих рад. Ми передбачаємо, що ті реєстратори, які ідуть на цю позицію, повинні навчатися і здавати іспит, щоб вони знали елементарне законодавство і ту відповідальність, яку вони будуть нести, якщо вони будуть вчиняти реєстраційну дію в порушення закону, аж до кримінальної відповідальності. Нагадаю, така відповідальність складає до 10 років тюрми за незаконну реєстрацію змін власника нерухомості чи бізнесу. Тому реєстратори повинні це знати, вчитися і нести всю відповідальність, якщо вони будуть порушувати фактично законодавство. Шосте. Ми прибираємо так само низку маніпулятивних норм, які стосувалися так званих старих обтяжень. В реєстрі обтяжень є обтяження, які десятирічної давнини, старі кримінальні справи, різного року ухвали суддів, які фактично обмежують власника, наприклад, був випадок: жіночка, яка має квартиру в місті Києві однокімнатну, виявилось, що ще в 2004 році в рамках якоїсь кримінальної справи, до якої вона не має жодного стосунку, був накладений арешт слідчим. Ця кримінальна справа була закрита, слідчий звільнився, прокурор звільнився, а людина до сих пір не може зняти обтяження на свою законну власність по закінченню 15 років після порушення кримінальної справи. Тому ми передбачаємо норму, яка говорить, що обтяження, старі обтяження, строк, яких більше 7 років, якщо по ним орган, який наклав це обтяження, не вживає жодних заходів щодо продовження або підтвердження легітимності такого обтяження чи арешту, вони виключаються з відповідного реєстру обтяжень. Ми так само даємо додаткові інструменти захисту прав власності на корпоративні права, на права в товариствах з обмеженою відповідальністю для того, щоб унеможливити позбавлення прав власників, особливо власників маленьких часток в товариствах через певні маніпуляції з боку рейдерів. Ці всі ініціативи були прописані в даному законопроекті і я переконаний, що український парламент має можливість об'єднатися і ще до кінця поточного року схвалити цей законопроект як закон в цілому. Він точно принесе додатковий позитив з точки зору захисту права власності і захисту інтересів і бізнесу і українських громадян. А ті соціальні ініціативи, які стосуються 7 мільйонів українців, що проживають в сільській місцевості і не мають доступу до нотаріальних послуг, до послуг державних нотаріусів в першу чергу, вони дадуть величезний ефект, в тому числі і ефект щодо розвитку цих регіонів. Тому що, якщо в регіоні є спроможна об'єднана громада, якщо в регіоні є і нотаріус, і відповідний сервісний центр, то в цьому регіоні є життя: в ньому можна будувати і школу, і дитячий садок, і відповідний заклад охорони здоров'я, і тоді туди повертаються й люди. Наше з вами завдання: мотивувати українців, щоб вони жили в Україні, щоб вони не виїжджали і щоб держава забезпечувала максимально комфортні і доступні сервіси саме в Україні. Тому дуже прошу вас на наступному пленарному тижні об'єднатися і проголосувати за цей законопроект. Ми як Міністерство юстиції є абсолютними партнерами і я гарантую, що закон будеімплементований в частині повноважень Міністерства юстиції і уряду найближчим фактично місяцем після його прийняття.

Отже, зараз я прошу провести запис запитань від фракцій і груп. Хто має намір дати запитання, прошу взяти участь у реєстрації і в записі. Прошу провести запис, будь ласка.

Від "Батьківщини" слово надається Олександрі Кужель. Будь ласка, Олександра Володимирівна. 10:29:29 КУЖЕЛЬ О.В. Дякую. Олександра Кужель, фракція "Батьківщина". Я хочу звернутися до пана міністра юстиції Павла Петренка. Я розумію важливість цього законопроекту. На жаль, на мій погляд і це відверто, по-дружньому – ви дуже запустили роботу з нотаріусами. З одного боку, в нас нема сьогодні чіткої кодифікації і класифікації цих нотаріусів по регіонах: в одному регіоні їх велика кількість, в інших нема. По-друге, ви знаєте, я вам доповідала, що в Смілі і в Смільському районі Черкаської області, щоби попасти до державного нотаріусу, треба сім років запис, бо така норма була в законі, що державні нотаріуси не брали на практику людей. Нам треба дуже серйозно не просто зробити точечні якісь зміни, а повинна бути культура. І ще сигнал вам з Фастівського району. Я зустрічалась із підприємцями, просто показово або за хабарі лишили всіх приватних нотаріусів сьогодні можливості працювати, а тепер пропонують за гроші, приходьте через місяць… О.В. Дякую. … приходьте, і ми знову вам будемо відновлювати. Я думаю, що ви дуже чітко як міністр відчули цю ситуацію, яка сьогодні є дуже проблемною особисто для населення України і особисто в селі. Давайте не просто терміново приймати, а просто відпрацюємо так, щоб далі просто не переробляти. 10:31:06 ПЕТРЕНКО П.Д. Нагадаю, що проблема з державними нотаріусами складає вже 10 років. Колись зробили таку лібералізацію, коли допустили багато приватних нотаріусів до професії. Їх зараз 5 тисяч і вони в багатьох випадках без роботи. А державні нотаріуси мають такий самий статус як і приватні, але зарплата державного нотаріуса, навіть після того, як ми її підняли декілька разів, всього-на-всього 15 тисяч гривень. І державні нотаріуси фактично займаються соціальною функцією – це ті люди, які передпенсійного віку. Я щиро їм вдячний, тому що вони працюють фактично на ентузіазмі. Що ми пропонуємо в цьому законі? Ми пропонуємо в цьому законі спеціалістам, консультантам в державних нотаріальних конторах, тим людям, які працюють в місцевому самоврядуванні в цій сфері, прийти на позицію державного нотаріуса, відпрацювати 3 роки, обов’язково 3 роки в сільській місцевості, сільській місцевості, вирішити цю соціальну проблему, яка є дуже болючою для людей. І потім вони можуть займатись приватним нотаріатом. Цю проблему створили колись отакою недолугою фактично дерегуляцією. Ми з вами точно її вирішимо. І кожен українець має право на доступ до нотаріальних послуг. Я переконаний, що ми згуртуємось в залі і проголосуємо за цей важливий законопроект. Дякую.

З метою покращення організації надання медичної допомоги розпочалось створення госпітальних округів. Є різні точки зору, скільки їх має бути. У свій час завдяки вам, вашому сприянню Львівщина отримала свій проект єдиного медичного простору і створення одного госпітального округу, бо цього хоче область, бо цього хоче медичний персонал. Ми мали виїзне засідання комітету на Харківщині. Що ми побачили? На Харківщині є рішення сесії міської ради Харкова, обласної ради, районних рад, медичної громадськості і саме основне – бажання обласної державної адміністрації працювати у форматі єдиного медичного простору, а точніше, один госпітальний округ. Ці всі документи передані в Міністерство охорони здоров’я, і вони з 1 вересня там лежать. Ні слуху, ні духу. В мене до вас, наголошую, прохання. Викличте обласну адміністрацію, візьміть під свій контроль. Ці люди зроблять це все, тому що вони хочуть це зробити і вони будуть це робити. Дякую. Дякую за ваше запитання. Я доручу підняти всі документи, які були направлені обласною державною адміністрацією Харківської області, і ми це розглянемо. У разі відсутності будь-яких перешкод, зрозуміло, що такі ініціативи треба підтримувати. Але я для того, щоб дати предметну відповідь, маю подивитись на самі матеріали. Тому зафіксовано, і дам доручення. Дякую за запитання.

переоснастити нашу армію, допомогти фронту, якщо все ж таки Закон України "Про національну безпеку", де на оборонний комплекс ми повинні були виділити з вами бюджетом не менше 3 відсотків, бюджетом України з 2019 року порушений? У нас менше 3 відсотків на оборонний комплекс. І яким чином ми зможемо добудувати з вами "Охматдит" в цьому році, якщо від потреби на добудову "Охматдиту" виділено рівно 45 Дякую за ваше запитання. Насправді відповідно до національного законодавства в цьому році в цьому бюджеті, який був ухвалений

Що стосується перерозподілу всередині, то відповідно до національного законодавства уряд не здійснює цей розподіл. Розподіл здійснює Рада національної безпеки і оборони. І так і відбулось і в цей раз. Але загальна сума достатня. Ми постійно працюємо над тим, щоб знаходити резерви на збільшення фінансування Збройних Сил України, зокрема все, що стосується матеріально-технічного забезпечення і переозброєння. Дякую.

Дякую, Андрій Володимирович. І те, що стосується лікарні "Охматдит". Ви знаєте, що для нашого уряду, для мене особисто це є дуже важливий проект, яким ми займаємося і в принципі вивели його з руїн вже в нормальний заклад. На цей рік ми передбачили на будівництво ще 1 мільярд Ми будемо дивитись на використання ресурсів, ефективне використання і будемо бачити, яка нам потрібна ще буде сума, щоб зробити перерозподіл капітальних видатків, для того щоб завершити це Дякую за ваше запитання.

Мова йде про продовження або, точніше, сьогодні концентрацію зусиль по завершенню реформи децентралізації. Безперечно, це одна з найбільш успішних реформ, це визнають всі, в тому числі наші опоненти. Водночас на місцях зараз, в районах складається така ситуація, що ті громади, які не встигли об'єднатися або ще далекі від цього, залишаються в дуже невигідній ситуації з точки зору розвитку своїх територій, відсутності матеріально-технічних ресурсів і таке інше. Чи не вважаєте ви, що, все ж, потрібно наступний рік сконцентруватись на тому, щоб завершити об'єднання громад в любий спосіб і вийти на 20-й рік, на початок його, і вже з підготовленоюадмінтериторіальною реформою і всіма іншими компонентами? Дякую за ваше запитання. Насправді, реформа децентралізації, яку ми проводимо, вона є достатньо успішною, і ми бачимо сьогодні дуже позитивні практики. Врешті-решт за 4, а скоро вже буде 5 років, цієї реформи, ми побачили, що система і фінансування, і повноважень змінилася, і ми почали реально розвивати місцеве самоврядування. Якщо хтось говорить, що це не так, він або лукавить або взагалі в цьому нічого не розуміє. Тому що можливо подивитись сьогодні на місцеве самоврядування, яке отримало набагато більше ресурсів, ніж це було будь-коли, говорю про це як практик. Єдине, що іноді свою безгосподарність можуть приховувати за недостатньою децентралізацією, але по суті це не так. Тому що більшість мерів України, яких обирають, вони є достатньо професійними, якісними і там є результат. А там, де тільки одні слова і балачки, то вони просто не використовують інструменти децентралізації для успіху. Так от, базова позиція полягає в тому, щоби реформу проводити і створювати громади спроможні. І от процес сам об'єднання, який ми розпочали відповідно до Концепції, яку затвердили 1 квітня 2014 року, якраз і полягає в тому, що ми маємо створити спроможні громади, наділити їх повноваженнями і забезпечити їх ресурсами. Є думка про те, і експертне середовище говорить про те, що треба завершувати об'єднання на новій основі, проводити відповідні вибори і таким чином всі українські громади стануть спроможними. Я вважаю, що це абсолютно правильний підхід. Але цей підхід треба робити дуже виважено з одного боку, з іншого якісними дискусіями. Окремо хочу сказати, що я створив нещодавно робочу групу з експертів представників уряду для того, щоб оновити концепцію і план дій, яка була затверджена в 2014 році, в тому числі ми торкнемося і цього питання. І врешті-решт нам потрібно виходити на зміни до Конституції України, де визначати повноцінне і повсюдне місцеве самоврядування з повноваженнями і відповідальністю, в тому числі на… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте І, будь ласка, ще доповнить ГеннадійЗубко – віце-прем'єр профільний, будь ласка. 10:40:26 ЗУБКО Г.Г. Шановні народні депутати, Прем'єр-міністр говорив про стратегічні речі, я би хотів сказати про конкретні тактичні і практичні завдання, які зараз є. Сьогодні є в парламенті зареєстрований закон 8051: про засади адміністративного і територіального устрою. Цей закон абсолютно відкриває нові можливості. По-перше, виводить нас з радянщини, в якій ми до сих пір знаходимося щодо територіального устрою. І ви знаєте, що до сих пір ми практично діє Указ Президії Верховної Ради 1982 року радянської… Української РСР. Зараз нам потрібно підійти по-новому, подивитися наадмінтериторіальний устрій, визнати, в першу чергу, базовим рівнем громаду, таким чином рухатися до того, щоб прибрати конфлікт, який сьогодні є на рівні райдержадміністрацій і практично тими ОТГ, які утворені в межах району: або одна, або декілька, і практично десь гальмується розвиток і об'єднання громад. Абсолютно правильне запитання щодо "Горизонту 2020". Ми маємо конкретний горизонт і локальні вибори у 2020 році. Ми хочемо отримати єдину територіальну основу, яка б дала б не "різношерстні" вибори: де сільського голову, де селищного голову, а де голову об'єднаної територіальної громади або міста. Нам потрібно зробити, щоб ми закінчили на одному базовому рівні. З іншого боку, скажу, якщо ми не зробимо рішучих кроків, ми втратимо ще 5 років для країни. Чому? Тому що наступного року нам будуть розказувати, що не треба йти на вибори, тому що є в 2020 році чергові вибори, а потім ми знову введемо країну у наступні 5 років, де ми будемо знову мати сільських голів, які не мають повноважень, людей, які дискриміновані на цій території, українці, які не можуть впливати на свій бюджет, розвиток і на своє майбутнє. Тому я в першу чергу звертаюся і до Верховної Ради, і прошу Голову Верховної Ради. Закон пройшов вже, так би мовити, опрацювання в комітеті, проголосований до включення до порядку денного, і нам потрібно рухатися вперед, ну, і ті стратегічні речі, які стосуються зміни до Конституції Україні, і саме головне… Дякую вам. Ви знаєте, я весь час з великою підтримкою і весь час відповідально до всіх законопроектів, які стосуються розвитку місцевого самоврядування, але вважаю, що не тільки цей один закон вирішить цю проблему. Нам справді треба, я цілковито згоден, нам треба розробити комплекс заходів, щоб ми мали який етап, на якому маємо всі заповнити і завершити територіальні громади. Бо я, знаючи по своєму досвіду, є деякі громади, що якщо їм не сказати і не показати горизонт, і не показати горизонт, вони ніколи не приймуть рішення, воно може бути і 5 років, і 10. Якщо їм сказати, що є термін, якщо не буде проведено добровільного об'єднання, буде запропонована система і межі, які пропонує держава, і у них є вибір: або самостійно прийняти рішення, або прийняти той розподіл, який дає держава, це набагато пришвидшить процес у багатьох громадах. Я думаю, це має бути здійснений комплекс заходів. Ми в парламенті будемо підтримувати ініціативу уряду, але це також має бути, окрім цього закону, ще комплекс заходів. Я думаю в тому усі зацікавлені, усі фракції, незалежно від того чи вони є в опозиції, чи вони є в коаліції. І я впевнений, ми це зможемо зробити і підготувати цей комплекс заходів.

бюджет – це бюджет, який дає можливість зробити те, що необхідно для нашої держави. Само собою 5 відсотків, які виділяються на Збройні Сили України,особенно на національну безпеку та оборону України, ми розуміємо, це замало, тому що йде війна. І ця війна вона йде з кожним разом з кожним днем все більше й більше, вона йде не тільки на нашу державу, а на на всю Європу… Україну… на Європу та нашу державу Україну. Тому я хочу звернутися до вас, пане Прем'єр-міністре України,особенно, що стосується Міністерства оборони України по поводу харчування особового складу, а іменно такої категорії як

має права згідно чинного законодавства харчуватися. Тому ми повинні зробити все можливе для того, щоби офіцери – еліта нашої держави України була достойною, будемо говорити своєї держави. Дякую. Дякую. Розумію, це був виступ, а не запитання. І тому, колеги, я надаю наступне слово для виступу… Уряд підтримує.Шахов Сергій Володимирович від "Волі народу". Будь ласка, включіть мікрофон. СергійШахов, політична сила "Наш край". Шановний Володимире Борисовичу, я звертаюсь не як сьогодні народний депутат, а я звертаюсь від усієї громади Луганської області, не просто Шахов, а реально зі зверненням сотень тисяч людей, які сьогодні страждають від банди депутатів, які сидять в Сєвєродонецькій міській раді, грабують місто, з усіх політичних сил "Опозиційний блок", Радикальна партія, БЮТ, БПП, які три рази захоплювали владу, вбили депутата нашого колегу - громадського діяча Самарського. І сьогодні ситуація вкрай важлива. 60 кримінальних проваджень було порушено за рік, жодне не розслідувано. Останнє, буквально три дні тому, депутати вирішили знову захопити владу – не получилося. Я звертаюся до вас, щоб ви дали доручення сьогодні Міністерству внутрішніх справ, бо прокуратура не впоралася з цим завданням, …поставити на контроль ці справи. Доведено місто до колапсу. І вони хотіли зробити і списати навіть і на Кабмін те, що могли б заморозити повністю місто. Це гарно, що втрутивсяв.о. губернатора Філь і включили буквально газ. Вони хотіли повністю зупинити СТКЕ, і втрутився мер, замінив там голову СТКЕ, цього підприємства, і запустили тепло, пусть невчасно, але запустили. Тому, будь ласка, всі справи, які… Це звернення, уряд підтверджує, що вони прийняли до уваги ваше звернення. І я надаю зараз слово для запитання від "Самопомочі"Войціцькій. Будь ласка. 10:47:44 ВікторіяВойціцька, фракція "Об'єднання "Самопоміч". У мене питання до вельмишановного пана Гройсмана і пані Оксани Маркарової щодо "теплих кредитів". Ще на початку осені, Володимир Борисович, ви обіцяли виділити додаткових 100 мільйонів на програми "теплі кредити" так і незапущеного фонду енергоефективності. Щоб ми розуміли, це невеликі гроші, але для тисячі сімей в Україні це реальна можливість зменшити в своїй платіжці витрати на комунальні послуги. Сьогодні у нас з вами 23 вже листопада, до 30 листопада ОСББ мають подати відповідні документи, які би засвідчили виконання робіт по тим проектам, які вони запустили. Грошей, з того, що ми розуміємо, все ще не було в мене дуже просте питання: коли вони будуть виділені? Це перше витання. А друге питання стосується фонду енергоефективності. Коли він нарешті запрацює, можете, будь ласка, сказати чітко, коли очікувати українцям і ОСББ, що цей фонд повноцінно запрацює в наступному році? Дякую.

в листопаді місяці це питання додаткового фінансування буде вирішено, до 1 грудня воно точно буде вирішено, тут немає жодних сумнівів. Що стосується Державного фонду по енергоефективності, ви знаєте, що там є достатньо прозора і за часом ємна процедура

Насправді ми бачимо величезний потенціал в робі цього фонду, оскільки будемо мати, ну, я думаю, що ми зможемозакумулювати з міжнародними партнерами місцевий ресурс. Це будуть, в тому числі і місцевих бюджетів, це буде, там, порядка 10 мільярдів і більше, які будуть доступні для заходів з енергоефективності для всієї країни. Тому вже з наступного року буде зовсім інший інструмент, більш ефективний. Є що додати, Геннадій Григорович? Будь ласка. Я хотів би повідомити, що закон,закон, який прийнятий саме Верховною Радою щодо фонду енергоефективності, – це частина виконання 27 директиви. Питання прозорості і витримання всіх процедур для нас є дуже важливим. Зараз закінчений конкурс на незалежних представників в Наглядовій раді. Це став один представник з Польщі, так, і стала наша Юлія Саботюк, яка займалася... голова ОСББ дуже довгий час, яка має центр енергоефективності, великий досвід у впровадженні таких проектів. також спрямовуємо двох представників до Наглядової ради, і головне, чекаємо представника від Європейського Союзу. Також зараз ми закінчимо підготовку, і практично угода другого траншу надання вМультидонорський фонд 50 мільйонів євро для України для фінансування проектів фактично ми маємо отримати до кінця року. І ще одне повідомлення. До того, як запрацює фонд, ми розраховуємо, що це відбудеться до кінця першого кварталу, ми зараз пропрацьовуємо питання, щоб запустити перші 10 пілотних проектів разом з Мультидонорським фондом вже по процедурі фонду і для того, щоб ми подивилися, як працює процедура і як працює проект, і яким чином ОСББ практично пройдуть ту маршрутну карту, яка є не досить простою, але повинна бути досить ефективною. Ну і друге питання, яке для нас також є важливим, щобМультидонорський фонд працював разом з Фондом енергоефективності і кошти з'являлися не в бюджеті України, а саме на рахунку клієнтів. І тому от зараз ми відпрацювали всі процедури, є готовий операційний посібник, який повинен включитися в роботу в першому кварталі. Ну, і я би хотів би попросити всіх голів ОСББ не зупинятися. Кошти на сьогоднішній день виділені урядом ще на теплокредити. Ми заклали на теплокредити, і поки запуститься фонд, теплокредити будуть співфінансувати проекти по ОСББ. Ну цільовий клієнт фонду – це ОСББ, і сьогодні вже велика кількість людей готується до цього процесу. Дякую. дякую, колеги. Завершились запитання від фракцій і груп. Зараз я прошу провести запис тих, хто хоче задати запитання від народних депутатів. Прошу провести запис, 20 хвилин від народних депутатів, будь ласка.

По Житомирській області є проблема з виділенням земельнихучастків, які надаються згідно чинного законодавства Держгеокадастром Житомирщини. Буквально 5 днів назад до мене підійшло десь біля 10 матерів і кажуть, що півтора року вони подають документи і їм постійно відписка йде, то межа не така, то погодження не таке. Я вас прошу допомогти в цьому питанні, щоб вони отримали ці земельні ділянки. Дякую. Дякую за ваше запитання. Я дам доручення відповідно Держгеокадастру, щоб вони розглянули ваше звернення відповідно до вимог чинного законодавства. Дякую.

сьогодні зранку Верховна Рада підтримала проект бюджету, який був поданий коаліційним урядом, і "Народний фронт" також у повному складі голосував за нього, адже там передбачені всі наші пропозиції: це і продовження традицій, які були закладені урядом Арсенія Яценюка щодо фінансування національної безпеки і оборони на рівні 5 відсотків валового внутрішнього продукту, це і продовження тих реформ, які були започатковані у 2014 році, це і продовження децентралізації. Скажіть, будь ласка, в наступному році також передбачені гроші інфраструктурної субвенції, ми підтримуємо ті громади, які об'єдналися. Що буде робити уряд з тими районами, де очільники виконавчої гілки влади чинять спротив об'єднанню, де жодним чином не були об'єднані жодні ОТГ? І я знаю, що була ваша ініціатива щодо кадрових змін в цих районах. Як ми будемо продовжувати децентралізацію в тих районах, в яких чиниться спротив… Дякую, Максиме Юрійовичу. Перш за все я ще раз хотів би подякувати за підтримку проекту бюджету на 2019 рік. Ми насправді його прийняли чи не вперше 23 листопада. Так би було кожен день. І я от подивився, що ми фактично з першої… з першого року каденції цього парламенту і урядів ми затверджували всі бюджети на всі роки. І це теж є певною ознакою стабільності. Хто би що не казав, хто би як не говорив, але відсутність бюджету – це така мутна вода, на якій можна зварити все, що завгодно. А коле є бюджет, там же є прозорі цифри. Оці от балачки іноді, коли я чую з трибуни там, то не так, і це не сяк, я розумію, що це просто… ну, знаєте, просто болтовня. І я не встиг, ми не встигли проголосувати бюджет до другого читання, ми ще не встигли внести його в парламент, як вже я бачу, що деякі політики його критикують, кажуть, що ні, це поганий бюджет і так далі, і тому подібне. Колеги, а хто його почитав? Ми його ще не занесли до парламенту, то ви його вже критикуєте, ну, іноді ми чуємо це. Це говорить про безвідповідальну політику. Насправді бюджет, дійсно, є збалансованим, і я дуже дякую депутатам, що ви саме підтримали в такому форматі, як він був опрацьований з бюджетним комітетом. Тому що "надуті" видатки, які не підкріплені доходами, це теж надзвичайно серйозна проблема, але не всі це розуміють. Тому бюджет є реалістичним, збалансованим, і це є гарна ознака стабільності в 2019 році, навіть не дивлячись на те, що ми маємо величезний виклик, я ще раз наголошую на цьому це погашення боргів минулих періодів. Це фактично розплата за помилки минулого, по великому рахунку. І коли я чую про те, що говорять про те, що ми отримуємо там кредити МВФ, та послухайте, мені не потрібні ці кредити, в нас економіка почала зростати, ми можемо самі собі давати раду. Але коли ми маємо повернути те, що брали там 3, 5, 10, ну, не 3, а до 2014 року, то це вже то це вже є серйозний виклик. І тому ми маємо знаходити можливості виходити на ринки, перепозичати і так далі, і так далі. А бюджет повністю передбачив витрати на безпеку і оборону, ми про це вже говорили, децентралізація повністю плюс 41 мільярд до місцевих бюджетів, освіта, медицина, спорт, інфраструктура, українські дороги, 55 мільярдів, із них 17 мільярдів на місцеві дороги, плюс підтримка Державний фонд регіонального розвитку, соціально-економічного розвитку, підтримка ОТГ. Тобто це всі ті напрямки, деякі, які я сьогодні називаю, які будуть підтримані цим бюджетом, в тому числі українська культура, українське кіно і багато інших речей. Що стосується об’єднаних територіальних громад. Я звернувся до парламенту і попросив депутатів з округів дати цю інформацію уряду, і ми поставимо питання про їхнє звільнення. 99 районів сьогодні є в країні, по яким ще не створено жодної об’єднаної територіальної громади. І на минулому чи позаминулому засіданні уряду я дав доручення подати кандидатури таких "нерадивих" голів райадміністрацій, які не здатні зробити систему ефективною, яка би дала людям зовсім іншу якість життя. Тому, будь ласка, вносьте пропозиції, ми відразу будемо звертатися до Президента, щоб таких керівників звільняти. Розуміння Президента в цьому питанні є. Так що дякую. Дякую. Курило Віталій Семенович. 10:58:45 КУРИЛО В.С. Доброго ранку. Курило Віталій, 113 виборчий округ, Луганщина. Шановний Володимире Борисовичу! В Луганській області найбільша проблема – це енергетика і інфраструктура. Одне з таких дуже гострих питань – це залізниця, яка зв'язує область, але яка не має зв'язку з залізницями України, тому що вона відрізана з одного боку кордоном з Росією, а з другого боку Луганськом. Там 40 кілометрів необхідно побудувати для того, щоб об'єднати цю залізницю. Вона має велике військово-стратегічне значення, вона має економічне значення. Це поставка вугілля на Луганську ГРЕС, це біля 10 елеваторів, які заразбездіють фактично, це дороги, це інфраструктура. Я прошу вас, дайте доручення, щоб цим питанням активно зайнялисьМінінфраструктури, зайнялись…

2 роки ми досить спільно, досить гарно співпрацюємо, але знову-таки повернуся до одного моменту, що стосується доріг наСічеславщині. У нас є дві дороги, за які я до вас звертався. Це М-04, дорога, по суті, життя для української армії, тому що по цій дорозі ідуть боєприпаси. І конкретно це дільниця, де починається кордон Дніпропетровської області і практично до міста Дніпра. Воно там, дорожнє покриття, відсутнє. І ще один автошлях – це Т 0419 і Т 0434 (П'ятихатки -Ордо-Василівка, Ордо-Василівка - Кривий Ріг). Для західної частини Дніпропетровської області це "дорога життя", це дорога до пологового будинку в місті Кривий Ріг, куди звозять всіх

міністра інфраструктури. Він написав мені (там 10 було відписок): "Інформую, що "Укравтодор" розгляне в 2019 році питання включення зазначені у вашому запиті ділянки автомобільних доріг до виробничих планів". Ви знаєте, якщо ми будемо чекати, ну, багато жителівП'ятихатщини, Софіївщини просто втратять життя із-за цієї дороги. Хто буде відповідати? насправді демонструє один з найкращих показників по Україні з будівництва доріг. І я радий, що не тільки завершено було цього року "Дніпро-Запоріжжя", але й активно будується магістраль, яка поєднає Дніпро з Києвом. Щодо цих доріг, які ви зазначили, так, вони є дійсно в планах на наступний рік. Завдяки вашому успішному голосуванню сьогодні зранку, ми постараємося максимально їх втілити в життя. Щодо доріг, так званих "тешок". Ми просимо підтримки залу щодо передачі цих доріг на баланс областей, бо насправді в "Укравтодору" немає ресурсу на їх ремонти. Маємо про це теж відверто говорити. Дякую. Іван Спориш, 15-й округ, Вінниччина. Володимире Борисовичу, ну, я представляю сільськогосподарські райони, і я скажу, як вони критикувалися з цього залу, що б не говорили опоненти, я скажу, що програма на сільське господарство діє і гроші, які закладені в бюджет, вони спрацьовують. Іде повернення за утримання корів, за народження телят, за капітальне будівництво ферм – це вже добре. Але я хочу згадати питання не в тому, щоб похвалити уряд, а хочу сказати, що все-таки закінчується рік і залишається місяць і небагато днів цих, але разом з тим я хотів би, щоб все-такиМінагрополітики, Кабінет Міністрів проконтролювали, щоб отримали кошти за обладнання тваринницьких ферм, щоб можна було все зробити, щоб в цьому році могли всі отримати – і це буде надія нашого бюджету на 2019 рік. Дякую. Дуже дякую, пане Іване, за ваше запитання. Насправді, ми тільки розпочали ці програми: підтримку на корів, на молочне стадо, на будівництво ферм – це ж тільки в цьому році ми розпочали. цей потрібен процес, коли всі процедури будуть вдосконалені і на повну потужність запрацює програма. Ми так починали все. Ми починали так "Доступні ліки", те ж саме згадайте, ми їх тільки запускали – всі тут, ну наші опоненти намагались сказати: "Ось все не працює, це не так" і так далі. Вже всі мовчать, тому що фактично програма почала працювати і набирати обертів. Так буде і з цим. Тобто і підтримка на будівництво ферм, і підтримка на фермерства для і мінеральних добрив, і насінного матеріалу, і по тваринництву та ж сама підтримка, підтримка на виробництво української сільгосптехніки і так далі, і так далі. Це все буде працювати. Все те, що в цьому році буде оформлено, зроблено по всьому спектру, будуть профінансовані видатки на 100%. Ми не бачимо тут жодних загроз. А в бюджеті, який ми ухвалили з вами на 2019 рік, всі ці програми продовжені. Тому я маю надію, що покриття буде набагато ширше. Зараз вже майже 6 тисяч підприємств агропромислових отримали таку підтримку системну. Із них 2 850, приблизно, це підприємства фермерські. І ми вже маємо десь 104 тисячі особистих господарств, які теж отримують підтримку по тваринництву. Тобто це для нас теж є дуже важливим пріоритетом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. ДраюкСергій передає слово для запитання МиколіФедоруку. Включить мікрофон, будь ласка. Шановний Володимире Борисовичу, шановні члени уряду, я, мабуть, не помилюся, якщо скажу про те, що ще не було жодного прийнятого Державного або місцевого бюджету за всю історію і незалежної України, який би задовольняв всіх. Так що прийнятий сьогодні бюджет, він… Абсолютно згоден з тим, що він продемонстрував і стабільність, і розвиток нашої держави. І у мене є не питання, а пропозиція, Андрію Володимировичу, до вас і до уряду: враховуючи те, що 7 грудня, наступного пленарного тижня, у нас День місцевого самоврядування, пропозиція: зробити один із днів цього пленарного тижня Днем місцевого самоврядування і розглянути проекти Законів проадмінтерустрій, основи, і багато інших, які треба розглянути, в тому числі, можливо, подумати над тим, щоб передати функції затвердження планів об'єднання, перспективних планів уряду без лишніх… 30 секунд, будь ласка. ФЕДОРУК М.Т. …щоб без лишніх "тормозів", які тормозять на місцевому рівні. У нас є деякі області, які взагалі не розглянули і не затвердили перспективного плану. Дякую. Гарно було сказано: "щоб обійти "тормозів", які тормозять", – це правильно. Шановний Миколо Трохимовичу, я повністю підтримую вашу ідею. І будемо просити вельмишановного пана Голову Верховної Ради України зробити блок місцевого самоврядування. Зараз ми фактично, коли ми прийняли бюджет, ми можемо більше приділити уваги саме таким системним значущим законам, якщо буде на те ваша воля, підтримана Головою парламенту, я думаю, що ми можемо на наступному пленарному тижні дійсно визначити де ми могли б розглянути питання по децентралізації, місцевому самоврядуванню, забезпечити підтримку цих ініціатив і продовження і удосконалення реформ. По планах, безумовно, якщо це буде передано уряду, то ми тоді уникнемо от впливу не професійного, а просто чи політичного, чи безглуздого впливу на реформу місцевого самоврядування шляхом її зупинки просто. Тому що, коли… Я взагалі не розумію, коли люди прийняли рішення об'єднатися, коли люди прийняли рішення створити спроможну громаду, коли у них виросте бюджет в 3-4 рази, і потім сидить якийсь чиновник в якомусь районі і, розуміючи про те, що це під його кріслом там щось починає хитатися, він починає все це блокувати просто. Я вважаю, що ми маємо захистити людей, які мають право об'єднувати і бути успішними. Дякую. ІгорШурма, "Опозиційний блок". Я звертаюся до Володимира Борисовича. Володимире Борисовичу, у зв'язку з тим, що існує інсайдерська інформація про те, що Уляна Супрун хоче долучитися до рядів "Опозиційного блоку", я вас вже сьогодні нею мордувати не буду, а задам запитання по суті. Ми з нею вияснимо питання у себе на політраді. А вам, прошу, таку інформацію даю. Під час виїзного засідання на Харківщині ми стикнулися з такою ситуацією. Вони обслуговують людей з тимчасово переміщених осіб і тих людей, які проживають на підконтрольних територіях. Додаткових коштів на Харківщину не виділяють, і ті всі лікування відбуваються за рахунок, будемо говорити так, жителів Харківщини. Особливе навантаження падає на перинатальний центр, там народжують жінки з ускладненнями, з патологіями – це дуже дороговартісні речі. Компенсацію, яку вони отримали, це є 30 мільйонів, а по підрахунках це треба порядку десь 170-180 мільйонів.

Принагідно скажу, що з 2,5 тисяч пологів десь до 300 пологів це є люди, які скеровуються з підконтрольної Україні території Донеччини і Луганщини. Крім того, по стаціонарах районного, міського, обласного рівня ці люди безвідмовно отримують повноцінну допомогу. Скажіть, будь ласка, як уряд буде допомагати Харківщині з… Дякую за ваше запитання. Ми запросимо інформацію додаткову у Харківську ОДА для того, щоби зрозуміти реальні розрахунки, тому що фактично формули, які запроваджені по всій країні, вони є достатніми.

Якщовстигнеться і буде ще час, я дам наступному. Але… Якщо буде коротке питання, коротка відповідь, можливо, ще один встигне. Будь ласка,Дехтярчук Олександр Володимирович. ОлександрДехтярчук, 154-й Дубенський виборчий округ. Володимире Борисовичу, свого часу у вас була дуже гарна ініціатива - посилити відповідальність на дорогах за перевантаж вантажів як перевізника, так і власника вантажу. На жаль, ця ініціатива не була реалізована. І маємо на практиці відновлені дороги, але от маю звернення від Демидівської об'єднаної громади, Млинівської громади, про те, що дороги масово руйнуються, іде вивіз цукрового буряка зараз

для того, щоби прийняти нормативний документ, нам потрібна буде підтримка парламенту. Тому… І ми розраховуємо, що у нас буде день інфраструктури теж в парламенті, ще до Нового року, і ми б змогли в тому числі і це питання розглянути. Тому я доручаю зараз міністру інфраструктури підготувати коротенький проект закону на виконання цієї ініціативи. Якщо буде ваша підтримка, ми це з задоволенням зробимо зараз перед наступним сезоном інтенсивного руху вантажного транспорту. Дякую. Так, залишається одна хвилина, і тому я для останнього, заключного запитання передаю…Дроздик Олександр Валентинович Доброго дня, пане Голово! Доброго дня, Володимир Борисович, члени уряду! Досить коротке питання. Володимир Борисович, ви були у мене в рідному місті, в Богуславі, я вам ще раз хотів за це подякувати. Але в нас склалась така ситуація, я до вас уже з цим питанням звертався, Богуславський район, недалеко знаходиться Кагарлицький район: місцеві органи влади піднімають тариф на теплоносії. Однією з причин, чому вони це роблять, тому що люди йдуть за субсидією, ми з бюджету платимо субсидію, ця субсидія йде просто місцевим чиновникам в кишеню. При цьому вони користуються альтернативними носіями по опаленню, газ майже не використовують. Тому у мене велике прохання по можливості максимально, що потрібно, скажіть, я зроблю, звернення громадян чи ще щось, але зараз я б хотів, щоб це було як звернення: чи можливо провести по цим двом районам

Але також є дуже важливою і технологія виробництва тепла, втрати, чи вони є, чи їх немає, нормативні, понаднормативні, і взагалі весь процес енергоефективності. Чому я іноді так різко реагую, коли фонтанчики будують для того, щоб людям замилити очі, а, там, питання утеплення будинків, будівництво нових котелень, альтернативних котелень, будівництво індивідуальних теплових пунктів, щоб людям було комфортно і тепло, а не так як, коли у нас на вулиці тепло - в кімнатах жара, а коли на вулиці холодно Тому я хотів би підкреслити, що тут відповідальність місцевої влади є дуже високою, хто би що сьогодні не сказав. Тому що котельні належать місцевій владі, інвестиції, які вони можуть туди направляти, це місцева влада, а не державна. Ми можемо тільки допомагати через Державний фонд регіонального розвитку, наприклад, якщо якась міська громада чи просто громада хоче зробити модернізацію, ми можемо через механізм ДФРР підтримати цю ініціативу, але ініціатива має бути їхня. І тому ми рахували, що максимум, що може збільшитись ціна, це на 16 відсотків. Але ми знаємо, що є підвищення на більше: там 25, 30 відсотків. І це допускати просто неможливо, тому що це неадекватне підвищення, і ми це розуміємо. Тому по тим громадам, що ви сказали, беззаперечно, я звернусь в Національну комісію регулювання ринку електроенергетики і комунальних послуг для того, щоб вони допомогли нам провести цю перевірку. Якщо потрібно, будемо запускати і Державну аудитслужбу. Ми фіксуємо це як ваше звернення, і відповідно буде доручення на ваше зверненняПрем?єр-міністра України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, час для запитань від народних депутатів вичерпаний. Я хочу подякувати уряду, Прем'єр-міністру України – Володимиру БорисовичуГройсману

проведені дискусії з усіма фракціями і щоб були готові голоси, які підтримають. Отже, колеги, увага! Зараз ми маємо розглянути Постанову Верховної Ради про скасування Рішення Верховної Ради. Я прошу, колеги, повернутись. Вчора надійшла Постанова про скасування Рішення Верховної Ради України. Я хочу наголосити, що ця Постанова невідкладно ставиться на розгляд з моменту після реєстрації, її авторами є ряд народних депутатів. я, напевно, запрошу спочатку до виступу Іллєнка Андрія як одного з авторів колективу, а потім вже – керівника регламентного комітету. І, колеги, я сподіваюсь ми швидко, ефективно пройдемо її розгляд. Андрій Іллєнко, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ. Шановні українці! Ми, представники "Всеукраїнського об'єднання "Свобода", подали постанову, проект Постанови Верховної Ради України про скасування Рішення Верховної Ради України від 22.11.2018 про про прийняття в цілому як закону законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстраційний номер 9084) від 17.09.2018. Ми вважаємо, що вчорашня ситуація в парламенті була черговим прикладом системного порушення регламенту. І якщо ми навіть не говоримо по суті цих рішень, які є абсолютно олігархічними в своїй основі і приймалися не в інтересах українського народу, а в інтересахолігархату, то навіть по формі ми бачимо численні порушення, які відбувалися, починаючи від масового тотального кнопкодавства, яке було вчора в стінах Верховної Ради, уже не прикритого, взагалі без жодних навіть натяків на якусь сором'язливість і намагання це приховати. І це, на жаль, просто уже перейшло всі межі, те, що вчора відбувалося з неособистим голосуванням. А я нагадую, що вже є навіть рішення Конституційного Суду, яке саме на підставі неособистого голосування депутатів визнає конкретні рішення і скасовує потім ці закони Конституційним Судом. Так само були численні інші порушення. Відповідно частини 1 статті 117 Регламенту законопроект, підготовлений до другого чи повторного другого читання, висновок головного комітету та інші супровідні документи до нього надаються народним депутатам не пізніше як за 10 днів до дня розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні. В порушення вимог частини першої статті 117 Регламенту народним депутатам порівняльну таблицю законопроекту до другого читання надано для ознайомлення не за 10 днів до дня розгляду, а відповідно безпосередньо перед початком розгляду, тому не було можливості навіть нормально ознайомитися і провести ґрунтовну дискусію серед надважливих питань для кожного українця, тому що це стосується всіх українців. Тому я закликаю Верховну Раду, хоча зараз це, звичайно, звучить смішно, тому що ми бачимо фактично… …але я закликаю натиснути кнопку "за" для того, щоби показати нашу позицію, що не можна порушувати Регламент, не можна приймати рішення "кнопкодавством", не можна протискати рішення і найголовніше, ці рішення мають бути не просто для "галочки", що ухвалили і маємо радіти, а ці рішення мають бути дійсно в інтересах українців, а не олігархічної системи. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До співдоповіді запрошується перший заступник голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради Пинзеник Павло Васильович. Будь ласка. Шановні колеги, сьогодні на засідання комітету комітет розглянув заяви народних депутатівЛевченка, Іллєнко, інших народних депутатів (всього 5 підписів) до Голови Верховної Ради про усунення порушень вимого Регламенту, допущених під час прийняття рішення Верховної Ради щодо законопроекту 9084 про внесення змін до Бюджетного кодексу України, і внесений ними відповідний проект Постанови реєстраційний 9084-П. І згідно з частиною 8 статті 48 Регламенту ухвалив висновок, у якому зазначив: аргументом авторів проекту для скасування рішення Верховної Ради про прийняття в цілому проекту закону є неособисте голосування народних депутатів України, тобто посилаються на 47 статтю Регламенту Верховної Ради України, і порушення строків надання матеріалів народним депутатам (це стаття 117 Регламенту Верховної Ради України). Народний депутатЛевченко під час своїх виступів при обговоренні поправок 2-ї, 6-ї, 17-ї, 19-ї, 20-ї, 22-ї звертав увагу головуючих на пленарному засіданні під час розгляду законопроекту на порушення положень статті 117 Регламенту Верховної Ради України. Водночас комітет неодноразово наголошував на тому, що питання стосовно встановлення факту неособистого голосування має бути порушено, вичерпане безпосередньо під час розгляду законопроектів в залі засідань Верховної Ради в порядку статті 47 Регламенту, а не після закінчення розгляду питань чи після закінчення пленарного засідання. Що стосується зауваження авторів законодавчої ініціативи про порушення вимог статті 117 в частині строків надання матеріалів народним депутатам до ознайомлення, то це стосується попередньої підготовки до розгляду законопроекту і складової процедури розгляду голосування законопроекту не є, відповідно не може бути підставою для застосування положень статті 48 Регламенту Верховної Ради України. Комітет пропонує Верховній Раді визначитись щодо прийняття чи відхилення проекту постанови (реєстраційний номер 9084 зі значком П) шляхом голосування. Дякую за увагу. Дякую. Прошу провести запис: два - за, два - проти.

Доброго дня, шановні громадяни, доброго дня, шановні українці. Віктор Чумак, 214 виборчий виборчий округ, місто Київ. Да, дійсно, я натиснув кнопку замість Наталії Василівни Новак і якраз отримав слово, тому що якраз на мені закінчилось обговорення Дня Уряду у Верховній Раді, і як завжди, я практично не маю слово в цій Верховній Раді, тому що Андрій Володимирович ніколи мені його не дає. я хотів би підтримати постанову, про яку говорив пан Іллєнко, підтримати по всім пунктам постанову про те, що він говорив, про те, що закон приймався з абсолютним порушенням Регламенту. Не можуть прийматися закони Верховної Ради абсолютно… тим тим більше ті закони, які встановлюють кошторис держави на цілий рік, не можуть прийматися в такий спосіб. Вони не можуть прийматися в спосіб несвоєчасного внесення в зал, вони не можуть прийматися в спосіб нічного голосування і нічного розгляду, вони не можуть прийматися так, коли, в принципі, ми бачимо, що це й не Закон про Державний бюджет, а закон про лобіювання власних інтересів певними групами олігархічними, політичними, економічними групами своїх власних інтересів. Я хотів задати запитання до уряду. На жаль, пішов панГройсман. Конституція України, 19 стаття, каже, що всі посадові і службові особи державної влади, органів місцевого самоврядування повинні діяти в межах і спосіб, передбачених Конституцією. Жодна стаття Конституції, 106-а, яка розписує повноваження Президента, не передбачає можливість створення будь-яких фондів за рахунок наших з вами грошей. Немає грошей державного бюджету – є гроші платників податків! За рахунок наших з вами грошей, за підкуп виборців на виборах. 1 мільярд гривень цього бюджету надано Президенту на підкуп виборців прямий, підкуп виборців на виборах. Тому я абсолютно прошу проголосувати за постанову пана Іллєнка, а тим більше щодо порушення бюджету, я хочу сказати громадянам України…

реєстрації, я порахував, в залі знаходилося 39 депутатів, тоді коли табло висвітлило 237 депутатів. Відповідно до Регламенту Верховної Ради України Голова Верховної Ради України не має права розпочати пленарне засідання за відсутності кворуму. Дякую вам. БурбакМаксим Юрійович, "Народний фронт", будь ласка. Шановні колеги! Шановні українці! Сьогодні зранку Верховна Рада прийняла бюджет на наступний рік, і я переконаний, що більшість депутатів, які є політично відповідальними, голосували за цей бюджет. Попри численні "зойки" опозиції, попри численні виступи політиканів, які цю трибуну використовували лише для свого політичного піару, Верховна Рада виконала свою основну функцію, і в наступному році Україна буде жити з основним фінансовим документом. Адже цим документом, який підтримала фракція "Народний фронт", валового внутрішнього продукту, як це було започатковано урядом Арсенія Яценюка, попри дуже тяжкий економічний стан країни в 2014-2015 роках, ці гроші направляються на національну безпеку і оборону, попри це все гроші направляються на продовження реформ, Національній поліції, на підвищення зарплат нашим Збройним Силам України, нашим воякам, які на сході боронять наші кордони. Попри те, що опозиція критикує цей бюджет, це буде в наступному році. Але ви забули, особливо це стосується попереднього виступаючого, що в наступному році вибори, і в цьому бюджеті також закладені гроші на проведення і президентських виборів, де ви хочете брати участь, і парламентських, де ви будете брати участь. Це ж демократія. Ви за це не голосували. А тут ви його критикуєте. Тому фракція "Народного фронту" не буде голосувати за цей законопроект, тому що він є суто технічним, для того щоб заблокувати підписання цього дуже важливого фінансового документу, адже ми вчора з вами разом відвернули загрозу дефолту в Україні, як це було зроблено урядом Арсенія Яценюка в 14-15 роках. Тому, шановні колеги, не чиніть перепони для підписання цього дуже важливого документу. Фракція "Народного фронту " не буде голосувати за цю постанову. Дякую.

Скажіть мені, присутні в залі і той, хто слухає, ми взагалі зібралися в Європу чи куди? Назвіть мені, будь ласка, країну Європейського Союзу, де вночі приймають бюджет, голосують. Назвіть мені, будь ласка. Це з року в рік. Знаєте, коли я сьогодні сказав перший раз: "Слава Богу"? Це запам'ятайте і запишіть собі: що це останній ваш бюджет! На другий рік ви вже цього робити не будете! Ні такої коаліції не буде, ні такого уряду не буде. Я сьогодні спеціально прийшов подивитися в зал, ну це є посміховисько! Ну люди-добрі, кожен з нас дістає зарплату. Зал пустий чому? Бо ми в сьомій годині розійшлися. І це є ненормально! Коли в сьомій годині ми виходимо з залу, проголосувавши хто "за", а хтось "проти" бюджету, а в десятій годині треба прийти сюди на "день уряду". Ну погодьтеся, що це є ненормально! А знаєте, що ще є ненормальним? Це коли ми голосуємо за Бюджетний кодекс, отам сидять люди, які з вас, вибачте, роблять дурнів. Вони вас просили проголосувати за законопроект 6327, там в "Прикінцевих" положеннях було написано "на медицину 5 відсотків". А вони, знаючи, що тих грошей нема, в цьому Бюджетному кодексі заклали в ручному режимі регулювати. І якби ми не підняли хай, ви би за це проголосували. Вас водять за ніс і вам так добре. Я ще раз кажу, давайте самі себе поважати. І те, що відбувається нічне голосування, скажіть: що змінилося з від минулої влади? Як колись по ночах голосували, так і ви це робите! Між вами різниці нема, тому у вас майбутнього нема! Слава Ісусу Христу! Я пропоную підтримати постанову наших депутатів-патріотів в зв'язку з тим, що ми воююча країна. Не може бути так, що в воюючій країні 5 відсотків, котрі нам кажуть, що начебто це на оборонний комплекс, реально на оборонний комплекс тільки два з половиною. 10 мільярдів гривень недодали армії! 10 мільярдів гривень – це відсутність оновлення технічного постачання фронту! 10 мільярдів гривень дали правоохоронним органам, але не дали нашому війську! Такого не може бути! Я нагадую, що наша країна – це не поліцейська країна. Наша країна – це воююча країна. І нехай нас будесьогодні 10 депутатів, які проголосують за цю постанову, це добре, що в цьому залі є депутати, які не предають ні Бога, ні Україну. Слава Україні! ІЗ ЗАЛУ. Героям Слава! ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, перед голосуванням хочу повідомити, що у великій мірі нам було важливо сьогодні і зібратися, і для того, щоб можна було розглянути цю постанову, яка була зареєстрована вчора, щоб міг бути підписаний Бюджетний кодекс, колеги, і це є безперервний процес - прийняття бюджету. Я хочу нагадати, правильно хтось зазначив, прийняття бюджету не 31 січня, а 23 листопада, тобто не 31 грудня, а 23 листопада, колеги, що дає можливість усім збалансувати бюджет. Справді, це весь час процес складний, бо це безперервний процес – прийняття бюджету. Я, до речі, хочу зараз подякувати всім членам комітету і хочу їм уточнити, бо вони зверталися до мене, члени бюджетного комітету, хочу ще раз нагадати, що ми прийняли Державний бюджет на 2019 рік відповідно до рішення Комітету з питань бюджету з урахуванням погоджених і збалансованих з урядом пропозицій народних депутатів. Тому прошу Комітет з питань бюджету спільно з Міністерством фінансів оформити відповідний закон. Ми назвали правки і, власне, в редакції, ту, яку комітет пропонував, і це, власне, і був компроміс і порозуміння в залі. Я прошу комітет почати готувати, власне, вже його на підпис. А зараз ми маємо проголосувати за цю постанову, але перед тим я хочу з вами порадитися, колеги. Я пропоную у зв'язку з тим, що сьогодні о 15-й годині відбудеться засідання, яке присвячене вшануванню пам'яті жертв Голодомору, сьогодні о 12-й годині завершити наше засідання, щоб технічні служби мали можливість підготувати зал для проведення засідання.

Колеги, запити я буду зачитувати.

про прийняття в цілому як закону законопроекту "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (номер 9084-П). Хто підтримує дану постанову, прошу проголосувати.

це нам дає можливість вже готувати до підпису проект Постанови про внесення змін до Бюджетного кодексу України. І, колеги, я запропоную зараз. То це рішення прийняте, тут за загальною згодою: ми можемо, перше, годину виступів, а потім півгодини запитів? Можемо, так же ж? Щоб виступи зараз, запити потім, бо поки будуть запити, просто всі розійдуться. – увага! – зараз година на виступи від народних депутатів, а потім півгодини на зачитування запитів, як це передбачено Регламентом. Хто має намір взяти участь у виступах від народних депутатів, прошу провести запис. Прошу записатися.

ІгорШурма, будь ласка. ІгорШурма, "Опозиційний блок". Декілька хвилин тому я виступав з приводу постанови про відміну результатів голосування по Бюджетному кодексу. І мої зауваги стосовно того, що людей в залі нема, що уряд лукавить, викликав бурну реакцію тих колег-депутатів, які належать сьогодні до більшості. Ви знаєте, ви можете шуміти, ви можете говорити все, що хочете, ви можете показувати, що і в наших рядах сьогодні людей нема, і це закономірно, що людей нема. Нема цивілізованої держави в світі, коли державний бюджет, документи, які допомагають розглядати його, реалізовувати його в наступному році, Бюджетний кодекс і Податковий кодекс, приймається вночі. А ви ж бачили, що вчора творилося? Згадайте собі, 4 роки тому, як ви говорили про стару владу, що вона така-сяка. А вчора як кнопкодавили! І це ж робиться біля вас зовсім поруч. Ви смієтеся всі, нічого не говорите. Це все зафіксовано на відео. Де ваша совість, де ваші крики?! Будьте послідовні. І ще раз кажу. Те, що відбулося вчора, - це, на превелике превелике щастя, і велика надія, що це такий останній бюджет, який подає оцей уряд і за який ви голосуєте. І коли мені колега збоку говорить: так яке ж велике досягнення, це ж не 30 грудня і 31 грудня. Яка різниця? Яка різниця, коли тут в залі сиділи, дрімали до самого ранку. Ну, подивіться, ну, хто-небудь совість має сказати: ви знаєте що, так сталося, непрофесійно підготовлені були документи. Знаєте чому непрофесійно? Бо, якби були професійно, то би вчора не точилися дебати, по десять разів би не ставилися на голосування, не принижувався би статус Голови Верховної Ради, який не знає, що з вами робити, з тими, що його сюди делегували, в те крісло. Ви ж нівелюєте його і сам статус Верховної Ради! А це говорить, що цей бюджет був некваліфіковано і приготовлений під заказ Міжнародного валютного фонду, і його треба буде виконувати. І коли ми говоримо про те, що, оті торги, які точилися тоді, що привели до революції і загинули люди, то чим сьогодні це все, дійсно, відрізняється від минулого? Знаєте, як казали колись, на мові сусідній: "Правильним путем товарищи идете!" И вы туда само дойдете, якви будете це все саме робити. У нас все перетворилося в піар, у нас все перетворилося в показуху. Язвертаюся до громадян України. Те, що ви бачили сьогодні вночі відбувалося, і те, що є, засвідчує: та Верховна Рада себе вичерпала і нічого доброго від неї чекати непотрібно. Дякую.

Дякую, пане головуючий. Шановні колеги! Дорогі українці! Сьогодні виступав і, в принципі, сказав, що вчорашній день, сьогоднішній ранок – це історія нашої держави майбутнього. Тому що з цього моменту, вчора ми прийняли всі закони, які потрібні будуть нам, в майбутньому, нашій державі, народу України. Що стосується єдності з Європою це цей закон, який дає можливість сумісно, одним народним фронтом вдарити по зубам московській орді. Що стосується цих дій, які лунали в залі. Так, бюджет на 2019-й рік хотілося побільше, побільше, щоб кожному із нас було приємніше, і крім цього, щоб люди себе почували вільніше, забезпеченіше, була забезпеченість. Але ми знаємо одне, що йде війна, і всі відсотки, які даються на Збройні Сили України, від внутрішнього валового продукту, так, це мізер, але вони даються з кожним роком все більше і більше. І за цей період Збройні сили України стали могутнішою, сильнішою армією, яка входить в Європі в десятку самих боєздатних армій, – Збройних Сил України. Ми повинні це знати, ми повинні цим гордитися. Але коли звучать і звучали з цієї трибуни слова на адресу Збройних Сил України, дехто з депутатів на посмів піднятись. Тому ми повинні те знати, вельмишановні українці, що, починаючи з цієї зали, є ті, які думають, живуть історією комунізму, живуть тими ідеями, які пропагувались до 2014 року, і, перш за все, живуть з певною ідеєю, що стосується московської орди. Ми повинні це знати, ми повинні бути готовими. Ми повинні боротися за нашу свободу, за наше майбутнє для наших дітей. Тому ми – депутати, звертаюсь до вас, вельмишановні колеги, це наше робоче місце. І хотілось би, так же само, як наші воїни на передовій, кожний день,

Так, важко. Але ми повинні знати одне, що ми робимо те, що потрібно нашій державі. Слава українським воїнам! Слава Україні!

Звичайно, хотілося, щоби всі виступили. Як кажуть, нас мало,но мы в тельняшках. Але, разом з тим, свою думку ми можемо сьогодні до нашого українського народу, до своїх виборців висловити із цієї трибуни, і це є добре. Ну і, разом з тим, ми повинні розуміти головуючого, Андрія Володимировича, тому що, дійсно, підготовка сьогодні має бути до Дня Голодомору. І це ми знаємо прекрасно, що ми повинні всі схилити голову, тому що тому що ми знаємо ці всі репресії, які відбувалися з нашим українським народом. Тому я думаю, що ми підемо спікеру назустріч і зробимо все, щоб зал звільнити і щоб був він підготовлений. Але я не це хотів сказати. Ми прийняли з вами бюджет. Ми прийняли бюджет, і все-таки я хотів би звернутися до всіх нас у залі, хто сьогодні є: от вже десь 26 бюджетів, от чи хоч було таке, щоби хоч одним бюджетом були всі задовільні, чи хоч одним бюджетом український народ бувдовольний? Звичайно, ні. І як би не був цей бюджет прийняти, і він не є на сьогоднішній день поганий, виходили з того, що ми маємо. І як би опозиція не критикувала, як би вони, що б вони не говорили, все-таки цей бюджет, він не може бути ідеальний, і жоден бюджет не буває такий. Але, разом з тим, ми повинні мати те, що мати, і слава Богу, що він є, і слава Богу, що бюджет, який буде отримувати кошти, і слава Богу, що підняли зарплати нашим воякам, які захищають нас на сході – вже більше 10 тисяч, адже дійсно, захищати нас на 7 тисяч… І слава Богу, що підняли і нашій поліції зарплати, і це також добре, тому що підняття зарплат – це є оборона нашої країни, і нічого тут поганого в цім абсолютно немає. Я сьогодні звертався до уряду, те, що все-таки програма урядова діє, і хто б що не говорив з цього залу, сільське господарство сьогодні отримує дотації, сільське господарство сьогодні отримує за утримання корів, отримує населення кошти за утримання корів, але отримують ті, хто не полінувався просто подати заявки, подати відповідні бумаги для того, щоб це можна було оформити. Оце… Але сьогодні чому ми остерігаємося? Звичайно, дуже багато сільськогосподарських підприємств сьогодні будують у зв’язку з тим, що є така допомога, що є дотації з боку держави, будують ферми, закупляють нові обладнання, закупляють нову техніку сільськогосподарську. І дуже б хотілось, щоб це повернення все-таки було. От сьогодні ми чули Прем’єр-міністра ВолодимираГройсмана, він пообіцяв, і я з цієї трибуни хочу запевнити всіх наших фермерів сільськогосподарських підприємств. Я сьогодні не говорю за великих олігархів, я сьогодні не говорю за великі холдинги, я говорю за середні фермерські підприємства, що буде дуже добре, якщо нас з вами не обмануть, і ми отримаємо до кінця все: і за будівництво ферм, і за капітальний ремонт, і за обладнання тваринницьких ферм, і щоб ця програма стопроцентово. Якщо вона спрацює стопроцентово, то буде надія якась сільського господарства на 2019 рік. Ми будемо мати на це надію. Ми будемо знати, що все-таки надія надія на те, що цей бюджет, який прийнятий на 2019 рік, це також буде допомога сільському господарству. І ще я хотів до Міністерства внутрішніх справ звернути увагу, увагу, тому що я отримав зі свого округу, Вінницька область,смт. Вапнярка, я одержав звернення на електронну пошту, що жорстко побитий Сполітак Ілля із Вапнярки, просто побили його нахабно. Він дійсно є активістом у Вапнярці. І, на жаль, як сказано з його слів, з його заяви, що ніякого розслідування ще не проводилось. Звичайно, я напишу звернення і на Генеральну прокуратуру, і на Міністерство внутрішніх справ. Я хотів би, щоб все-таки Міністерство внутрішніх справ зробило все, щоб це розслідування було доведено, щоб все-таки людина, якщо має свої погляди, щоб вона не страждала від рук якихось бандитів. І це неодноразово ці напади на наших активістів, і ми знаємо прекрасно. І з цієї трибуни я хочу заявити, що можна було б взяти на контроль Міністерству внутрішніх справ, щоб дану справу розслідували. Дякую. Ще раз доброго дня, шановні колеги. Ще раз доброго дня, шановні українці. Віктор Чумак, 214 округ, місто Київ. Вчора парламент прийняв декілька дуже важливих рішень. Про бюджетне рішення я вже говорив, і про свою оцінку бюджетного закону теж у попередньому виступі. Вчора парламент прийняв зміни до Конституції в першому читанні щодо закріплення курсу на євроінтеграцію і на повноправне членство або участь України в НАТО. Ви знаєте, я з 2000 року працював у виконавчих структурах і готував цільові програми співпраці між Україною і НАТО, плани дій між Україною і НАТО, задоволений тим, що ми маємо 311 парламентарів, які мають свою політичну позицію, яка направлена на участь України в європейських і євроатлантичних структурах. Але, ви знаєте, мене лякає інше. Що таке членство України в НАТО або в Європейському Союзі? Ну, по-перше, воно не повинно починатися з брехні, з лицемірства і з лукавства. Лукавством є те, що от тут от в пустому залі парламент приймає будь-які рішення, це вже лукавство. В жодному парламенті Європи ви не побачите такого, коли пустий парламент говорить про щось і приймає рішення відповідно до того, що він практично не міг би почати свою роботу в такому складі. Так не йдуть в Європу. По-друге. Якщо подивитися План дій "Україна – НАТО" і цілі, які передбачені там у внутрішній політиці, то ми побачимо, що першою ціллю стоїть зміцнення демократичних і виборчих інституцій. Я знову хочу повернутися, в 2014 році Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" пообіцяла громадянам змінити виборче законодавство. До цих пір жодного кроку для цього не зроблено. Той Виборчий кодекс, який випадково був прийнятий у першому читанні, зараз абсолютно "тормозиться". Без прийняття нормального виборчого закону ми будемо мати знову ж такий же глибоко депресивний і непрофесійний парламент, який він є. Пунктом другим в цілях демократичних… в плані дій щодо членства України в НАТО стоїть зміцнення повноважень та незалежність судової влади. Про це можна писати повісті і романи, тому що 28 суддів, які не пройшли сито Громадської ради доброчесності щодо їх корупційних статків, корупційних ризиків і таке інше, призначені Вищою радою правосуддя і Вищою кваліфікаційною комісією суддів до суддів суддів Верховного Суду. Разом з тим, єдиний суддя-викривач, який йшов в антикорупційний суд, Лариса Гольник, яка викрила корупцію в суді – в Полтавському обласному, міському судах – і в Полтавській міській раді, за формальними ознаками… ласка, 30 секунд. з 18 питаннями, на які Президент повинен дати відповідь українському парламенту, тому що його підписало 40 парламентарів. До сих пір жодної відповіді від Президента немає. Ми чекаємо, пане Президент, коли…

Доброго дня! Віктор Кривенко, "Народний рух України". Шановні колеги, на мою думку, відбулася абсолютна ганьба і знецінення українського парламенту, який вночі голосував за проект Державного бюджету. Одна річ – перший рік, коли ми стали депутатами, друга річ – зараз. Тоді був кінець року і треба було вступати в новий рік з Законом про Держбюджет, а зараз листопад. Що заважало через тиждень, в наступний вівторок зібратися і проголосувати, щоб побачили експерти, щоб побачила вся громадськість? Що заважало сьогодні, в п'ятницю, зібратися і проголосувати? Подивіться на цю ганьбу. Ну люди ж дивляться, скільки людей в залі. Чому вчора було не припинити роботу о 6-й вечора, о 10-й вечора і прийти, і в залізній дисципліні… Ви бачили ікнопкодавство вчора, і все, і бачили, як люди сиділи і працювали. При цій залізній дисципліні, що в п'ятницю вони б не прийшли на роботу, ми розписуємося не тільки в своїй країні, ми розписуємося на весь світ, на всю Європу, що нема гарантії, що в п'ятницю депутати при такій залізній дисципліні прийдуть на роботу. Тому треба тримати всіх вночі, щоб голосували. З нас сміються в світі! Це підриває довіру до нашої держави. Це антидержавницькі дії. І тому, безумовно, це є справжня ганьба. Я не голосував за цей проект Державного бюджету і інший рухівець – ПавлоКишкар теж за нього не голосував. В тому числі тому, що не врахована величезна кількість ініціатив необхідних як для нашого економічного розвитку, так і для захисту нашого культурного простору, і для захисту нашого військового простору і військової перемоги. Подивіться ,як в 5%, які виділені на сферу безпеки і оборони, знову законодавство законодавство не виконується і 3%, які мають іти, власне, на армію, не йдуть, там інший всередині розподіл – армія упосліджена в цьому питанні. Подивіться,

Карпенка-Карого, на Національну музичну академію імені Чайковського, Національну спілка хореографії - 2,9 мільйона; театр Заньковецької, якому всі обіцяли 40 мільйонів на реконструкцію; Національний художній музей України. Подивіться, уряд себе ремонтує: міняє кахель, міняє блоки перед своїми входами, всередині штукарить-білить. 200 метрів вниз Національний художній музей ви приїдьте й подивіться. Отак от стоять сходинки, вікна дерев'яні, діряві, дах проламаний і на це у нас немає грошей. На підвищення зарплати вчителям поправка, на чорнобильців, на середню технічну освіту. Десятки поправок, які абсолютно можна було враховувати – вони не враховані і нема процесу суспільної дискусії. В мене взагалі є відчуття, що відбувається знищення Верховної Ради як інституту. …як вищого органу держави. Подивіться, то у нас вноситься подання на членів Партії регіонів і всі ті, хто обіцяли голосувати за скасування недоторканності, що дають дві фракції більшості? Одна фракція дає 40 голосів, інша дає 35 голосів.Іпотім: Генеральний прокурор – молодець, Верховна Рада – не молодець. Далі поСічеславщині, по моїй рідній. Тобто для… Фракція одна заявляє: мова, віра, армія – тільки для дніпропетровських патріотів це ще і Січеслав.

Я думаю, що дуже важливо, щоб люди розуміли, що відбувається в цій залі і вдень, і вночі, як були вчора розподілені їхні гроші більше 1 мільйона 100 мільярдів гривень гроші платників податків. Найбільш символічно, що сталося після голосування представників блоку Петра Порошенка, "Народного фронту", уламків Партії регіонів, які тепер по?різному називаються, які ухвалили Закон "Про Державний бюджет на 2019 рік" – це одна витрата, яка дає 1 мільярд гривень Президенту України в його особистий фонд. Ми маємо іти до Європи, ми маємо творити країну, де кожна тисяча гривень пожертв у виборчий фонд кожного кандидата є добровільною, є прозорою, є з ясним походженням. Ми маємо творити державу, де будь-який підкуп, будь-яке зловживання правилами виборів має каратися тюремним ув'язненням, щоб ні в кого не було навіть бажання і не було можливості. Замість цього абсолютно легально Президент, який має бути гарантом Конституції, отримує 1 мільярд гривень на "подачки", на те, щоб у передвиборчі місяці від свого імені дарувати, відкривати, перерізати стрічки. Найсумніше, що про це менше вже знають люди. Такі самі гроші на "подачки", а фактичний підкуп бідних людей, отримали десятки народних депутатів через так званий Фонд регіонального розвитку. Коли вони будуть за наші з вами гроші, за гроші платників податків хвалитися, що ми побудували дорогу, ми відкрили майданчик, ми,ми, ми… Насправді це забрано у людей. Забрано у тих, хто хотів би отримати "теплий кредит" і зробити свій будинок енергонезалежним і зменшити свої витрати на опалення, на газ. Забраний у тих, хто по-справжньому потребує грошей на виховання дитини, хто по-справжньому потребує гроші, тому що має особливі потреби. Всі ці гроші "згорять", гроші платників податків "згорять" у передвиборчому царстві подарунків. Я думаю, що найважливіше, і це вчора теж показала день і ніч, що коли люди за цим слідкують, коли люди розуміють таке шахрайство, нам вдається це зупиняти. І слава Богу, що вчора були викинуті ще ряд ідей, які були проти інтересів суспільства, проти інтересів всіх громадян. Не даємо себе обманути, працюємо далі і виганяємо шахраїв! Дякую. Запрошую до слова народного депутата Бондаря. 11:59:13 БОНДАР М.Л. Доброго дня! Бондар Михайло, 119 виборчий округ,Бродівщина, Бущина, Радехівщина і Кам'янеччина. Я ще раз хочу звернутися до громади Радехівського району, 23 грудня будуть проводитися вибори територіальних громад, якраз Радехівська буде територіальна громада і Лопатинська. Я, читаючи, наприклад, в Інтернеті, вже бачу, що реєструються кандидати на голови ОТГ і в депутатський корпус. Я ще раз хочу все-таки закликати мешканців, які будуть приймати участь у виборах, аналізувати кожного з кандидата, аналізувати, що вони зробили для для розвитку громади вже, життєвий їх шлях аналізувати і відповідно вибирати найдостойніших. І також хочу звернутися до представників Буквально в середу на Кабінет Міністрів України були внесені зміни до перспективного плану спроможних територіальних громад Буського району. Це планується Буська територіальна громада, Красненська і на базі селища Олесько. Також не затягувати з цим процесом, все-таки розпочати процес об'єднання територіальних громад, запустити процес виборів. відповідно дати можливість громадянам обрати тих керівників, які будуть дбати за ці територіальні громади, знаючи, що це дасть можливість надходженням більших в ці територіальні громади, які в свою чергу будуть спрямовані на розвиток на інфраструктуру цих громад. А мешканці дійсно мусять це отримати, тому що вони докладають максимум зусиль для того, щоб їхні райони, їхні населені пункти якраз отримали таку фінансову допомогу. Ще раз закликаю керівництвоБуського району не затягувати з процесом виборів в ОТГ. А мешканців Радехівського району ще раз проаналізувати тих кандидатів, які ідуть на керівництво ОТГ і на депутатський корпус, і зробити правильний вибір. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутатаАрешонкова. ВолодимирАрешонков, 64 виборчий округ, Житомирщина. Шановна пані головуюча! Шановні колеги, ті, які залишились в залі. І звертаюсь зараз до тих, хто нас дивиться, слухає. На початку грудня місяця ми будемо відзначати пам'ятні дати: і День Збройних Сил, і День місцевого самоврядування. Але, крім цього, ми будемо вшановувати людей, які в свій час зробили надзвичайно велику справу - брали участь в ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції, які мають на сьогодні почесний статус ліквідаторів. мова іде про виконання державою своїх зобов'язань по підтримці громадян, які постраждали від аварії на Чорнобильській атомній станції. Нагадую, це на сьогоднішній день ще доволі велика кількість людей, біля 2 мільйонів, які мають ті чи інші, хто захворювання, хто проживає… або проживає на забруднених територіях, діти, які мають хвороби, і так далі. Надзвичайно велика кількість людей, які потребують уваги і підтримки з боку держави. На жаль, в бюджеті, який ми вчора прийняли, в порівняні з минулими роками практично не враховано питання збільшення фінансування цих цільових програм. На жаль, не вдалося нам домовитись з урядовцями про те, щоб окремим рядком була передбачена сума, яка була раніше, на лікування людей з важкими хворобами, в тому числі ізонкозахворюваннями. На жаль, на сьогодні не вирішено питання підняття відшкодування за харчування дітей, які мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС. Нагадую, що у Верховній Раді в першому читанні ми розглядали законопроект, він здобув підтримку, і його потрібно виносити на розгляд сесійної зали. Також, якщо ми вже говоримо про ліквідаторів конкретно, то хочу нагадати, що у Верховній Раді пройшли вже в комітетах розгляд три законопроекти, які визначають питання підвищення пенсійного забезпечення або матеріального забезпечення громадян, які мають статус ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції. надзвичайно важливе питання. Хочу нагадати, в липні був указ Президента, який визначав, що до кінця року уряд має прийняти нову державну програму, яка врахує всі питання підтримки громадян, які мають оцей статус постраждалих від аварії на ЧАЕС. До цього часу програми немає, хоча ми отримали повідомлення, що над розробкою і підготовкою такої програми український уряд працює. Тому я закликаю сьогодні і Прем'єр-міністра, і міністра соціальної політики Реву сконцентруватись над підготовкою цієї програми. Дякую. СергійШахов, політична сила "Наш край". Шановний український народе, звертаюся сьогодні саме до вас. І підтримую сьогодні народного депутата Бондаря, який також до вас звернувся, щоб вибирали повністю на місцях і депутатів районних, і в громадах, і в містах. Тому що саме в місті Сєвєродонецьку, в серці Луганської області сьогодні виникла вакханалія. Три роки місто повністю штормить, як в океані, і люди не можуть нормально зрозуміти, що відбувається. Банда з 90-х, кривава банда, яка зайшла в депутатський корпус через різні політичні сили, через Опоблок, через БЮТ, через БПП, і сьогодні, прикриваючись діючими партійними організаціями влади, наводять безлад і грабують місто, також РПЛ. В ситуації, рівно рік тому, два депутати від Радикальної партії, які були замами міського голови, практично розграбували 160 мільйонів гривень в місті Сєвєродонецьку. Порушено кримінальне провадження. В цьому році Опоблок готував повністю зірвати опалювальний сезон через ТЕЦ та СТКЕ Сєвєродонецьку. Якщо б не в.о. губернатора Філь, то місто б повністю замерзло. Якщо б не звернення громадян, місто повністю б замерзло. Далі. Іде повністю захоплення влади. Вже три кримінальних провадження порушено через те, що депутати знімали мераКазакова. Тільки суд поновлював мера Казакова, тільки починалася нормальна робота, приведення міста в порядок, знову депутати його знімали. В цей момент, коли депутати захоплювали владу, повністю пограбували Сєвєродонецьк: вкрали Льодовий палац, списали його в банку, повністю розграбували бюджет, сотні мільйонів гривень. Сьогодні я звернувся до Прем?єр-міністра Гройсмана з вимогою, щоби все ж таки він взяв під пильний контроль і доручив Міністерству внутрішніх справ розслідувати розслідувати 60 кримінальних проваджень, які є саме в Луганській області. Також сьогодні, по-друге, хочу звернутися до шахтарів. Не просто треба сидіти в шахтах, які сьогодні вже 32 доби в "Лисичанськвугіллі" сидять шахтарі, на сьогоднішній треба йти до міністерства Насалика і вимагати

міську Сєвєродонецьку раду, і мер міста також написав заяву про вихід, і повністю перезавантаження. Звертаюся досєвєродончан: будь ласка, наступні вибори, зверніть увагу і всі повністю прийдіть, поставте … ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд. не треба відсиджуватися дома і думати, що владу не можна перезавантажити. Можна перезавантажити, я в цьому переконаний повністю це зробили в Луганській області в 114 окрузі, де я пройшов від нової політичної сили "Наш край". Тому закликаю кожного сєвєродончанина не сидіти вдома. Я завтра буду саме в місті. Будь ласка, приходьте до

Андрій Іллєнко, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ. Шановні українці, і особливо ті, хто бачив вчора вночі по телевізору те, що відбувалося в цій сесійній залі! Ви знаєте, важко підібрати слова, тому що це була абсолютна вакханалія, це була абсолютна деградація парламентаризму, абсолютний олігархічний тріумф, олігархічна змова, яка тут відбувалася. так відверто плювати на Регламент, так відверто порушувати базові принципи!Кнопкодавство тотальне було, абсолютно неприховане! Ніхто навіть не намагався якось це… соромитися навіть цього факту. Порушувалася Конституція, порушувався Закон про Регламент, протискалися "через коліно" олігархічні норми: комусь відміна ренти на уранові рудники, комусь пільги для його там аграрного бізнесу, комусь дотації величезні, комусь гроші на округи під вибори, президентські фонди мільярдні і так далі. І це все відбувалось вчора в залі Верховної Ради, коли ішла оця "гризня" підкилимна і водночас абсолютне нехтування елементарними процедурними нормами. Я пам’ятаю і думаю, що в цьому залі, і зараз, попри те, що тут одиниці тут зараз сидять депутатів, я бачу, що є депутати, які були в минулому скликанні, і пам’ятаю, як тоді була тут Партія регіонів і комуністи, як вони тоді намагались через коліно проштовхувати рішення. Я нагадаю, як тоді ми, будучи в опозиції, блокували трибуну, ночували тут місяць в залі для того, щоб припинити у Верховній Раді України кнопкодавство. І ми бачимо сьогодні, що, на жаль, чимало з тих людей, з якими ми тоді боролись і виставляли спільні позиції, вони сьогодні роблять абсолютно те саме і це неприпустимо. Я переконаний, що цю олігархічну змову треба завершувати, цю деградацію парламентаризму треба завершувати. "Свобода" буде продовжувати захищати інтереси українців, українських громадян, соціальну та національну справедливість, і ми будемо далі відстоювати свою позицію. Ми проголосували проти цього бюджету, ми голосували проти цих змін до Податкового кодексу, і ми будемо закликати кожного українця на виборах: і президентських і парламентських, які будуть наступного року, уважно дивитись і порівнювати не тільки слова, але порівнювати слова з діями, з реальними кроками. Я сподіваюсь, що тоді ми зможемо отримати такий парламент, де таке, як сьогодні вночі, буде уже неможливим. Дякую за увагу.

Левченко, "Свобода". 223 округ , місто Київ. відбулось відверте ґвалтування, відбулось ґвалтування парламентаризму, те, що від нього залишилось, тому що його тут ґвалтують постійно. Було зґвалтування всієї країни, тому що один з найважливіших документів, напевно, документ, який є другим після Конституції України, Державний бюджет України, документ, згідно якого вся країна живе протягом року, документ, згідно якого хтось отримує зарплати, хтось отримує пенсії, будуються важливі соціальні об'єкти, взагалі мала би розвиватися країна, так от цей документ був ухвалений абсолютно незаконно, абсолютно незаконно в прямому ефірі, не ховаючись, по суті ґвалтували парламентаризм і працювали виключно на свої "договорняки". І тому, до речі, це все робили вночі. Чому вночі це робили? Вночі це робили насамперед для того, щоб більшість українців не побачила правду, щоб більшість українців не побачила той цирк навколо поправок до Податкового кодексу, коли протягом кількох годин отут, навколо цієї трибуни, збиралися всі так звані "рєшала", вибачте за таке непарламентське слово, а по-іншому не назвати, і між собою торгувалися: ти мені цю поправку, ти мені мільярд там, я тобі мільярд там, давай. Коли я особисто чув, як голова Комітету пані Южаніна одному депутату казала: "А скільки в тебе голосів є? Ой, це щось мало. Ну, буде трошки більше, я тобі тоді цю твою поправку дам, я тобі погоджусь на цю поправку". Так? І таких речей було, на жаль, вчора дуже багато. Порушення Регламенту які були? Не завчасно надані поправки – за кілька хвилин замість за 10 днів, голосування з голосу, коли зачитувалось комітетом остаточне рішення, а це є незаконно, тотальнекнопкодавство, по Державному бюджету не розглядалися поправки народних депутатів України, які ще мали минулого разу розглядатися. І це є лише кілька моментів, які я зазначив. І от знаєте, я хотів би зараз поцікавитись, чи не зробить пан Голова Верховної РадиПарубій чергове порушення Регламенту Верховної Ради, причому це, знаєте, вже буде під стенограму, можна вже вважати це як прямий злочин. На жаль, у нас немає кримінальної відповідальності за порушення Регламенту, я хотів би, щоб вона була, ну подивимося. Він десь хвилин приблизно 40 тому з президії, зі свого місця, сказав на всю країну, і це в стенограмі зафіксовано, на відео зафіксовано, сказав, що Державний бюджет України ще готується, що він ще не зведений документ і він його ще не підписав. В той самий час я знаходився в секторі реєстрації і реєстрував так звану "зупиняючу постанову" на Державний бюджет України, тобто щоб заборонити йому його підписувати згідно Регламенту Верховної Ради України. Пані головуюча, прошу, 20 секунд додайте, будь ласка. Я реєстрував цю зупиняючу постанову, тому що згідно Регламенту Верховної Ради України він не має права підписувати два дні будь-який прийнятий законопроект, і в цей момент будь-який народний депутат може зареєструвати постанову з вимогою… …з вимогою виправити порушення до Регламенту і скасувати незаконне голосування. Так от,Парубій сам сказав, що законопроект про бюджет ще не підписаний, Закон ним не підписаний. Так от, моя постанова була прийнята. Тепер подивимось, чи вони виконають вимогу Регламенту і вони поставлять цю постанову на голосування і буде обговорення, чи вони просто сфальсифікують… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І, будь ласка, народний депутатШурма. З місця, будь ласка, включіть мікрофон.

Ми зараз ідемо в період дуже такої жорсткої, жорстокої боротьби за президентське крісло. Ми прекрасно розуміємо, що буде багато правди і неправди, буде багато провокативних моментів, будуть звинувачення і будуть різні форми прояву агресії. Сьогодні в залі один з депутатів дозволив собі грубі висловлювання в адрес "Опозиційного блоку". Хотів би нагадати, що нас, "Опозиційний блок", люди обрали так само, як і вас всіх. Я вважаю нижчим своєї гідності від "Опозиційного блоку" відповідати такою самою грубістю. Я закликаю вас усіх бути більш толерантними, бо наші хвилі отут, які, знаєте,сотрясають повітря, пізніше детонують у суспільстві, і ми так породимо громадянське протистояння. Можливо, цього хоче ворог. Дякую. 12:17:25 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Ми завершили виступи у "Різному", і зараз у нас є запити народних депутатів. Низка запитів надійшла до… Всі запити лише є до уряду. Тому ми зараз спробуємо їх зачитати. Запити народних депутатів: ВіктораРазвадовського до голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо надання матеріальної допомоги на проведення оперативного лікування Марченко Надії Юхимівні, мешканці села Станишівка Житомирського району Житомирської області. ВіктораРазвадовського до тимчасово виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів Семенюку Віктору Олександровичу, мешканцю села Веселка Веселка Любарського району, Житомирської області, на виготовлення та встановлення ектопротезу його дочці. Олеся Довгого до Кабінету Міністрів України щодо реструктуризації заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг малозабезпеченим громадянам та призначення їм субсидій. АндріяГальченка та Костянтина Павлова до Генерального прокурора України щодо бездіяльності Генеральної прокуратури України. СергіяЛьовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо нарощення темпів інфляції та загострення її соціальних наслідків. тимчасово виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я України щодо збільшення цільових коштів медичної субвенції в проекті державного бюджету на 2019 рік. ВадимаКривохатька до голови Запорізької обласної державної адміністрації щодо вакцинації диких тварин в Запорізькій області у 2018 році. Михайла Бондаря до Міністра внутрішніх справ України щодо вжиття необхідних заходів для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження

та наступного виведення цих коштів за кордон. ІгоряШурми до Прем'єр-міністра України щодо корупційних схем під час проведення тендерних закупівель у китайського виробника за допомогою спеціалізованої організації Краун Агентс, що призвело до несвоєчасної поставки ендопротезів в регіони. ІгоряШурми до Прем'єр-міністра України щодо необхідності негайного забезпечення повноцінного функціонування Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України, Голови правління Пенсійного фонду України щодо проведення перерахунку пенсійного забезпечення. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я України щодо проведення лікування та забезпечення ліками за рахунок бюджетних коштів, надання матеріальної допомоги. АндріяЛопушанського до виконуючого обов'язки Голови правління Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", голови Львівської обласної державної адміністрації щодо відновлення повноцінного курсування електропотягів, які з'єднують Закарпатську та Львівську області. АндріяЛопушанського міністра освіти і науки України, виконувача обов'язків міністра фінансів України щодо необхідності коригування суми освітньої субвенції для міста Самбора, що у Львівській області. АндріяКісельова до Прем'єр-міністра України щодо коригування обсягу реверсної дотації місту Добропілля Донецької області у 2018 році та на 2019 рік. АндріяКісельова до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів стабілізаційної дотації місту Добропілля Донецької області у 2019 році. НаталіїКацер-Бучковської до Прем'єр-міністра України, Міністра закордонних справ України, Міністра енергетики та вугільної промисловості України щодо перебігу процесу приєднання України до Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки. ЯковаБезбаха до Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України прав людини, Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України стосовно необхідності вжиття дієвих заходів для захисту гарантованого державою конституційного права громадян на отримання пенсійного забезпечення. ЯковаБезбаха до Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, Уповноваженого Президента України з прав дитини, Міністерства юстиції України, Національної поліції України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Генеральної прокуратури України стосовно необхідності проведення всебічної перевірки фактів, викладених у зверненні Наталії Костенко, щодо довготривалого невиконання судового рішення про стягнення аліментів на утримання малолітньої дитини. до Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Прем'єр-міністра України щодо необхідності виділення коштів з Державного бюджету України для реставраційного ремонту пам'ятки архітектури місцевого значення "Повітне училище" в місті Лебедин Сумської області. ВладиславаБухарєва до Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Прем'єр-міністра України щодо необхідності врахування коштів в Державному бюджеті України на 2019 рік для капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Суми - Ромни. Ірини Геращенко та МаріїІонової до Генерального прокурора України щодо інформування про стан розслідування кримінального провадження, порушеного за фактами зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, у зв'язку з будівництвом та експлуатацією гелікоптерного майданчика у місті Каневі Черкаської області. Групи народних депутатів (Петьовки, Лунченка, Горвата) до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів на виконання заходів із захисту від шкідливої дії вод на Закарпатті. ВасиляПетьовки до Прем'єр-міністра України щодо передачі в комунальну власність частини об'єктів ПАТ "Укрзалізниця" у місті Рахів Закарпатської області. Ігоря Лапіна до міністра оборони України щодо присвоєння військових звань. Віце-прем’єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодоневключення до порядку спроможних об'єднаних територіальних громад Новобасанської сільської об'єднаної територіальної громади. ІгоряГузя до Голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики щодо розгляду пропозицій громадських організацій Волинської області до законопроектів, що стосуються правил розмитнення автомобілів на європейській реєстрації. ІгоряГузя до Прем'єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо необхідності передбачення у Держбюджеті 2019 року коштів на стале фінансування державної підтримки енергозбереження для населення та ОСББ. Групи народних депутатів (Євтушка, Луценка та інших. Всього 6 депутатів) до Першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, Генерального прокурора України щодо неприпустимості свідомого затягування терміну розгляду адміністративного правопорушення стосовно голови Рівненської облдержадміністрації Муляренка О.В., який за за даними НАЗК, посідає третє місце у списку топ-посадовців - порушників антикорупційного законодавства у жовтні 2018 року. МиколиКадикала до міністра юстиції України, Генерального прокурора України щодо неправомірних дій у сфері державної реєстрації державним реєстратором органу місцевого самоврядування. Сергія Шахова до Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України щодо розслідування фактів незаконної діяльності Начальника Південного офісу Державної аудиторської служби України Олега Муратова. до Прем'єр-міністра України щодо виділення необхідних коштів на придбання шкільних автобусів у відповідності до реальної потреби у Харківській області. АнатоліяГіршфельда до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів для ремонту автомобільних доріг державного значення на території Кегичівського, Сахновщинського, Лозівського, Зачепилівського та Красноградського районів Харківської області. ГригоріяТіміша до Прем'єр-міністра України щодо якнайшвидшого вирішення проблеми помилкового нарахування заборгованості за газ жителям Новоселицького району Чернівецької області. Олени Сотник до голови Національної поліції України, Генерального прокурора України стосовно надання інформації щодо стану та результатів досудового розслідування кримінального провадження за фактом нападу на КатеринуГандзюк. Ольги Богомолець до Прем'єр-міністра України щодо негайного погашення заборгованості з виплати заробітної плати медичним працівникам Комунальної 3-ої стоматологічної поліклініки міста Львова. ВіталіяГудзенка до голови Київської обласної ради щодо якнайшвидшого розподілу обсягу медичної субвенції на виплату заробітної плати медичним працівникам Тетіївської Центральної районної лікарні Київської області. ВіталіяГудзенка до голови Київської обласної державної адміністрації щодо підготовки до опалювального сезону в Білоцерківському, Володарському, Сквирському, Ставищенському, Таращанському, Тетіївському районах Київської області. МихайлаДовбенка до голови Київської міської державної адміністрації щодо забезпечення дотримання прав інвесторів ЖК "Шевченківський квартал". ЯрославаДубневича до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, голови правління публічного акціонерного товариства «Львівобленерго» щодо електрифікації нового кварталу індивідуальної забудови в селі Викоти Самбірського району Львівської області. Анатолія Денисенка до міністра соціальної політики України щодо невідкладного вирішення питання по зменшенню заборгованості із заробітної плати в Україні. Віктора Вовка до Прем'єр-міністра України щодо антиконституційних антиконституційних і протиправних заяв та пропозицій керівника центрального органу виконавчої влади – міністра закордонних справ України – з питань подвійного громадянства. АндріяШипка до Прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів забезпечення малозабезпечених верств населення можливістю отримання цифрового телебачення. АндріяШипка до міністра соціальної політики України щодо вирішення питання контролю надходження до України гуманітарної допомоги. СергіяЛабазюка до голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України, виконувача обов'язків міністра фінансів України щодо фінансування випробувальних лабораторій. СергіяЛабазюка до голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України, виконувача обов'язків міністра фінансів України щодо недофінансування заходів соціально-економічної компенсації захисту населення, яке проживає поряд Хмельницької АЕС. Олени Сотник до міністра закордонних справ України, глави Адміністрації Президента України щодо надання інформації про призначенняПрокопчука Ігоря Васильовича головою постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні. до Прем'єр-міністра України, Генерального прокурора України про бездіяльність правоохоронних органів Полтавської області щодо попередження рейдерських захоплень сільгоспвиробників, довготривале та неефективне розслідування таких випадків, а також неналежне реагування на виявлені спроби протиправного заволодіння їх майном. Юрія Бублика до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України про вчинення протиправних дій керівництвом ТОВ "ДіловийАгросервіс" при прийнятті на зберігання врожаю зернових сільгоспвиробників Миргородського району Полтавської області, незаконне заволодіння ним без проведення розрахунків та завдання аграріям збитків. ОлексіяГончаренка до міністра внутрішніх справ України про надання офіційних відповідей щодо участі МВС України у оплаті витрат на лікування одеського патрульного, лейтенанта поліції Романа Даниленка, який отримав черепно-мозкову травму та перелам ноги під час виконання ним посадових обов'язків, а також щодо продовження ним служби в органах Національній поліції України після закінчення лікування.

Сполітака І.Г., мешканця селища міського типу Вапнярка Томашпільського району Вінницької області. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра України щодо вжиття невідкладних заходів, спрямованих на підвищення посадових окладів науково-педагогічних та наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. ГанниГопко до Глави Адміністрації Президента України щодо скасування мінімального розміру плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій. ВасиляЯніцького до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я України, Міністра соціальної політики України, Виконуючого обов'язки Голови Володимирецької районної державної адміністрації Рівненської області, голови Володимирецької районної ради Рівненської області щодо створення державної та регіональних програм підтримки та реабілітації осіб з інвалідністю з вадами зору та слуху. ВасиляЯніцького до Прем'єр-міністра України, голови Рівненської обласної державної адміністрації, голови Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області щодо створення на базі військових комісаріатів Рівненщини територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Юрія Мірошниченка до Кабінету Міністрів України стосовно колективного звернення мешканців відомчого гуртожитку Державної кримінально-виконавчої служби у місті Києві щодо розробки Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків

катастрофічного стану багатоквартирного житлового будинку у місті Чорноморськ Одеської області. СергіяВласенка до Глави Адміністрації Президента України щодо джерел фінансування розміщення зовнішньої реклами Президента України Петра Порошенка з гаслом "Геть від Москви", з іншими варіаціями із заголовком: "Армія. Мова. Віра" СергіяВласенка до Голови Центральної виборчої комісії щодо надання роз'яснень про порядок подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до Центральної виборчої комісії з метою реєстрації кандидата на пост Президента України. Дякую. щодо встановлення зовнішнього енергозберігаючого LED-освітлення на проспекті Лісовий в Деснянському районі міста Києва. Андрія Іллєнка до Міністра інфраструктури України, голови Київської міської державної адміністрації щодо відновлення асфальтового покриття біля будинків № 63-67 вздовж Броварського проспекту у Деснянському районі міста Києва. ОлександраГереги та Андрія Шиньковича до виконувача обов'язків Міністра фінансів України щодо фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, що проживає в зоні спостереження Відокремленого підрозділу "Хмельницька АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом". ОлександраГереги та Андрія Шиньковича до тимчасово виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я України щодо необхідності невідкладного реагування на загрозливе зростання захворюваності на менінгіт у Хмельницькій області. МаксимаБурбака до Прем'єр-міністра України щодо недопущення виникнення заборгованості з виплати зарплати педагогічним та медичним працівникам. МаксимаБурбака до Міністра внутрішніх справ України, голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, виконуючого обов'язків Голови Державного агентства автомобільних доріг України, Міністра інфраструктури України щодо перевірки контролю якості виконання дорожніх робіт у місті Чернівці. Михайла Головка до Голови Служби безпеки України, Міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо розслідування факту незаконної передачі майнового комплексу Свято - Успенської Почаївської Лаври в постійне користування Українській Православній Церкві Московського Патріархату. Михайла Головка до Прем'єр-міністра України щодо надання інформації про собівартість природного газу, який було видобуто в Україні, а також ціну імпортованого газу з країн Європи. ПавлаРізаненка до голови правління Пенсійного фонду України щодо проведення перерахунку пенсії працівникам з врахуванням заробітку, виплаченого в радянських та інвалютних рублях за період роботи за кордоном. ПавлаРізаненка до голови Київської обласної державної адміністрації щодо надання інформації про стан виконання робіт на об'єктах будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування у Київській області в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг

України та ДП "Прозорро" з метою вдосконалення роботи системи публічних закупівель. АнтонаКіссе до Прем'єр-міністра України щодо капітального ремонту доріг загального користування державного значення Т-1608 Болград - Червоноармійське - Арциз - Сарата" (на ділянці

Ігоря Попова до Голови Центральної виборчої комісії щодо захисту виборчих прав українців, які працюють за кордоном. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України щодо діяльності державних органів в сфері національної промислової політики. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України щодо функціонування Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Сергія Мельника до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо введеннякоригуючого коефіцієнту у формулу розподілу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам міст-супутників атомних електростанцій. Олександра Кодоли до міністра культури України щодо створення в місті Ніжин Чернігівської областіісторико-архітектурного заповідника державного значення. Олександра Кодоли до тимчасово виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я України щодо необхідності забезпечення лікарськими засобамиімуносупресивної дії пацієнтів з трансплантованими органами. СергіяКапліна до Генерального прокурора України щодо розслідування підпалу автомобіля депутата Шосткинської міської ради Сумської області О.В. Романовського. СергіяКапліна до Прем'єр-міністра України щодо розгляду можливості перерозподілу суми акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва. Групи народних депутатів (Шиньковича, Гереги, Мацоли) до голови Хмельницької обласної ради, голови Хмельницької обласної державної адміністрації щодо передбачення коштів в обласному бюджеті на 2019 рік

до Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Міністра аграрної політики та продовольства України щодо надання інформації про динаміку виробництва гречки в Україні за останні 5 років. ОлександраБригинця до міністра соціальної політики, міністра закордонних справ України щодо надання інформації про перелік країн, з якими укладені міжнародні договори про соціальне забезпечення, та з якими країнами ведуться переговори для укладення таких договорів. Олександра Нечаєва до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо вирішення питання відновлення порушених прав легального перебування на території УкраїниТушишвілі Г.В. Олександра Нечаєва до Прем'єр-міністра України, голови Державної казначейської служби України щодо невідкладного вирішення питання

до Прем'єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, виконувачу обов'язків міністра фінансів України щодо усунення порушень законодавства, вжиття невідкладних заходів реагування стосовно розподілу та виплати законом передбаченої субвенції з Державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження. РоманаМацоли до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України щодо врегулювання питання виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення. Віктора Вовка до Прем'єр-міністра України щодо неприпустимості внесення Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроекту, що порушує Конституцію України та Закон України "Про міжнародні договори" при імплементаціїМонреальського протоколу. Юрія Дерев'янка до Кабінету Міністрів України щодо необхідності встановлення Кабінетом Міністрів України порядку і розмірів компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу для споживання природного газу фізичних осіб. Юрія Дерев'янка до тимчасово виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я України щодо недопущення припинення функціонування лабораторій в Комунальному підприємстві "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Житомирської міської ради та його амбулаторіях, а також щодо забезпечення права вибору способу забору крові у дітей (з пальця чи з вени). РоманаСеменухи до міністра соціальної політики України щодо надання роз'яснень з питання відмови у призначенні житлової субсидії у зв'язку з наявністю заборгованості по сплаті за житлово-комунальні послуги. РоманаСеменухи до міністра інфраструктури України щодо здійснення державної реєстрації автомобіля швидкої допомоги, який був отриманий як гуманітарна допомога. Вадима Сидорчука до Прем'єр-міністра України про внесення змін до нормативних актів з питань дорожнього руху та його безпеки щодо неухильного виконання обов'язку з проведення періодичного медичного огляду з метою визначення придатності водіїв до безпечного керування транспортними засобами. РусланаСольвара до Прем'єр-міністра України, голови Київської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів з державного та обласного бюджетів для забезпечення необхідними матеріалами та побутовою технікою дошкільного навчального закладу "Лелеченька" селища Мостище Макарівського району Київської області. ОлегаОсуховського до Прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України В'ячеслава Кириленка, Міністра юстиції України, Глави Адміністрації Президента України, Генерального прокурора України, голови Київської міської державної адміністрації, голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації щодо належної організації роботи державних реєстрацій. ОлегаОсуховського до Прем'єр-міністра України, Глави Адміністрації Президента України, Міністра освіти і науки України, Ради національної безпеки і оборони України, Голови Служби безпеки України, Міністра закордонних справ України, Генерального прокурора України щодо об'єктивного викладення історичних фактів у підручниках для

ОСББ. ОлександраКірша до Генерального директора Комунального підприємства "Харківські теплові мережі" щодо відновлення опалення у житлових будинках по вулиці Героїв Праці в місті Харкові та відновлення гарячого водопостачання у житлових будинках по вулиці Матюшенка ВолодимираАрешонкова до Прем'єр-міністра України щодо спрощення процедури отримання довідок та їх кількості для оформлення соціальних виплат, скасування форм документів, затверджених Радою Міністрів СРСР. Анни Романової до виконуючого обов'язки Голови Державної фіскальної служби України щодо ймовірної несплати податків. Анни Романової до міністра закордонних справ України щодо візової лібералізації. Юрія Берези до Голови Центральної виборчої комісії щодо саботажу виборів у селищах міського типу Черкаське та Гвардійське Новомосковського району Дніпропетровської області районною виборчою комісією. Юрія Берези до Прем'єр-міністра України щодо необхідності забезпечитиП'ятихатський район Дніпропетровської області додатковими шкільними автобусами. Юрія Павленка до голови Закарпатської обласної державної адміністрації, голови Запорізької обласної державної адміністрації, голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, голови Вінницької обласної державної адміністрації, голови Миколаївської обласної державної адміністрації, голови Одеської обласної державної адміністрації, голови Львівської обласної державної адміністрації про невиконання вимог чинного законодавства в частині надання статусу дітям, які постраждали внаслідок військових дій та збройного конфлікту. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України про бездіяльність урядових структур з протидії поширенню в Україні контрафактного товару дитячого асортименту, зокрема, іграшок для дітей. Руслана Демчака до начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області щодо прискорення процедури укладання договору-оренди про використання спортивного залу Погребищенського відділення поліції Калинівського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області для потреб Погребищенської районної дитячої юнацької спортивної школи. Руслана Демчака до голови Вінницької обласної державної адміністрації щодо передбачення фінансування для підключення центральних

у місті Одесі окремо для населення, релігійних і бюджетних організацій, інших споживачів та щодо економічного обґрунтування тарифів на теплову енергію, а також вартості опалення одного квадратного метра опалюваної площі у опалювальному сезоні 2018-2019 років. Дмитра Добродомова до міністра оборони України щодо можливого вчинення протиправних дій стосовно начальника Західної територіальної групи з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України підполковника юстиції Л.О. Мойсея. Дмитра Добродомова до голови Національної поліції України, Генерального прокурора України щодо взяття на особистий контроль розслідування справи з приводу вбивства активіста, громадського діяча, депутата Кременецької міської ради Віталія Ващенка. ПавлаКишкаря до Ічнянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області щодо захисту інтересів ПАТ "Укрзалізниця". ПавлаКишкаря до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо подання в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, недостовірних відомостей. Сергія Лещенка до голови Київської міської державної адміністрації щодо забезпечення умов проживання багатодітної родини. Сергія Лещенка до Директора Національного антикорупційного бюро України щодо ймовірного приховування майна керівництвом правоохоронних органів. Івана Мельничука до виконуючого обов'язки голови правління Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо необхідності коригування графіку руху пасажирських поїздів з метою оптимізації залізничного сполучення між містом Бар Вінницької області та іншими містами України. обов'язків міністра фінансів України щодо надання інформації. Ігоря Луценка до Прем'єр-міністра України щодо збору та систематизації публічної інформації щодо передачі Українській православній церкві

Прилісненської об'єднаної територіальної громади при перерозподілі освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році. ІриниКонстанкевич до голови Волинської обласної державної адміністрації щодо включення закладів освіти Камінь-Каширського, Ківерцівського районів та Любешівської ОТГ до переліку інвестиційних об'єктів, які будуть фінансуватися у 2019 році за рахунок коштів ДФРР. Юрія Солов'я до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо забезпечення медикаментами важкохворої дитини Горинь Юлії Вікторівни із Снятинського району Івано-Франківської області. Юрія Солов'я до Начальника Управління Пенсійний фонд України в місті Івано-Франківську щодо перевірки нарахування пенсії Михалиську Володимиру Петровичу. ОлександраВілкула до Голови Верховного Суду України, Голови Касаційного адміністративного суду , Голови Касаційного цивільного суду щодо надання роз'яснення процесуальних норм розгляду юрисдикції спорів в судах за зверненнями вкладників

до Прем'єр-міністра України щодо впливу проведених та запланованих реформ на стан медичної галузі в Україні. РусланаСольвара до Прем'єр-міністра України, Генерального директора Публічного акціонерного товариства "Укрпошта", Голови Київської обласної ради, голови Київської обласної державної адміністрації щодо недопущення скорочення мережі поштових відділень ПАТ "Укрпошта" у Фастівському районі. Ігоря Алексєєва до Генерального директора Публічного акціонерного товариства "Київенерго" щодо технічного стану внутрішніх електричних мереж. Ігоря Алексєєва до міністра юстиції України, Голови Верховного Суду України, Директора Інституту законодавства Верховної Ради України, Директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичний центру - керівникаЕкспертной служби МВС України, Директора Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України щодо актуальних питань стандартизації судово-експертної діяльності. ЮліїЛьовочкіної до Прем'єр-міністра України щодо виконання Україною міжнародних зобов'язань та гарантування основних прав людини. ЮліїЛьовочкіної та Наталії Агафонової до Голови Національного банку України щодо масової дискримінації жінок за ознакою статі та віку. ЮріяЛевченка до Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прокурора Харківської області, Харківського міського голови, начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області щодо вжиття заходів реагування на факти грубого порушення прав споживачів електричної енергії в місті Харкові. ЮріяЛевченка до голови Київської міської державної адміністрації щодо невідкладного проведення робіт по відновленню непрацюючих та викрадених лічильників обліку теплової енергії у багатоквартирних будинках міста Києва. Групи народних депутатів (Червакової, Гопко та інших. Всього 12 депутатів) до Голови Національної поліції України, Генерального прокурора України щодо спроби умисного знищення територій, взятих під охорону державою та зловживання владою. Групи народних депутатів (Червакової, Гопко та інших. Всього 12 депутатів) до голови Київської міської державної адміністрації щодо неприпустимості знищення 7 гектарів лісу об'єкту Державного лісового фонду. АндріяГальченка до Прем'єр-міністра України щодо катастрофічного стану автомобільної дороги Н-23. Оксани Білозір головного лікаря Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами щодо надання медичної допомоги громадському активісту, голові Громадського об'єднання "Українська громада Криму"Хмеловському В.Г. Оксани Білозір до Начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України щодо недопущення порушення прав засуджених осіб, які відбувають покарання в державних виправних установах України на гуманне ставлення, на повагу до людської гідності та права на охорону здоров'я. Едуарда Матвійчука до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого Президента України з прав дитини, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства соціальної політики України, Одеської обласної державної адміністрації, Одеської міської ради, Акціонерного товариства «Одесаобленерго» стосовно об'єктивного розгляду звернення одинокої матері Серебрякової Катерини Андріївни, яка самостійно виховує двох неповнолітніх дітей та проживає у місті Одеса з проханням щодо необхідності вирішення ситуації, що склалася з перешкоджанням користування її майном за місцем реєстрації внаслідок чого виникла значна заборгованість за електропостачання, яка потребує реструктуризації. Едуарда Матвійчука до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України щодо необхідності комплексного розгляду звернення первинних профспілкових організацій закладів вищої освіти Одеського регіону щодо недопущення подальшого зубожіння науково-педагогічних і наукових кадрів та працівників університетів інших категорій. Ми завершили

відповідей на запити народних депутатів, якими депутати не є задоволені і готові до виступу. Я зараз зчитаю від кого надійшли ці невдоволення, але я хочу звернути увагу народних депутатів, я зараз зачитаю тих, кого немає, на наступний тиждень запити не переносяться. Добре. Надійшли відповіді… невдоволення, вірніше, відповідями на запити Литвина Володимира Михайловича,Кірша Олександра Вікторовича, Гопко Ганни Миколаївни,

Лещенка Сергія Анатолійовича. Оскільки немає депутатів в залі, я прошу Секретаріат не переносити відповіді на ці запити… (Шум у залі) А, прошу. Володимире Миколайовичу, Я перепрошую, Володимире Михайловичу, прошу до слова. Шановні народні депутати, півроку тому я направляв депутатський запит до Кабінету Міністрів, міністра оборони про необхідність відновлення в місті Новоград-Волинському госпіталю Чим це продиктовано, я озвучу певною статистикою. За період проведення АТО лише із міста було мобілізовано 2 тисячі 493 людини, з них 248 загинуло, дістали поранення 1 тисячу 280 людей. На сьогодні кількість військовослужбовців Новоград-Волинського гарнізону сягає більше 4 тисяч осіб.

учасників бойових дій, які отримали відповідні документи, лише в одному місті проживає 7 тисяч 530 людей, а ще необхідно пам'ятати, що в них є сім'ї. Отримав відповідь про те, що ця проблема буде вирішена у 2018 році. Наступна відповідь, що ця проблема буде вирішена наприкінці 2019 року. І нарешті, судячи з усього,перефутболять на 2020 рік. Мотивація – не вистачає коштів. Постає питання: а скільки ще потрібно коштів для того, щоб відновити госпіталь для якого є приміщення? Нагадаю, що це приміщення розташовано у колишньому будинку, маєтку графа, перебуває у мальовничій парковій зоні на березі річки Случ. І, очевидно, вже хтось накинув око на це приміщення. Тому я повторно звертаюся із запитом до Міністерства оборони про те, щоб вони вирішили негайно оці питання або на місті роз'яснили людям, чому вони повинні їздити за 100 кілометрів для того, щоб отримати першу медичну допомогу. І звертаюсь до головуючої. На превеликий жаль, неодноразові нагадування керівництву Верховної Ради України для того, щоб вони бодай один раз спромоглися проаналізувати, як виконавча влада реагує на депутатські запити і звернення, залишається голосом волаючого в пустелі. А відповіді, як правило, приходять у вигляді відписок за підписом, як правило, не до тієї особи до якої ти звертався, а до двадцятого заступника тридцятого І виходить так, що хвіст крутить собакою, але проблема в іншому, не втому, хто підписав чи не підписав, а по суті справи ігноруються ті проблеми, які є вкрай пекучими для людей. Дякую. Пане Литвин, я цілком з вами погоджуюся, що, на жаль, виконавча влада абсолютно ігнорує повноваження народних депутатів, і це є відповідальність передовсім коаліції, яка зобов'язана контролювати виконавчу владу. І поки не буде парламентського контролю за виконавчою владою, на жаль, ефективних інструментів контролю, на жаль, ми, депутати, кожен з депутатів, ми всі разом будемо отримувати відписки від тих помічників, заступників, про яких ви згадували. Але, поки ми не будемо мати ефективного парламентського контролю, на жаль, доти люди не будуть знати, що з ними відбувається, як витрачаються їхні гроші і що взагалі уряд з ними робить. Тому маємо ще куди рухатися. Ми завершили наш порядок денний. І я хочу наголосити, що наступного наступного тижня ми маємо роботу з виборцями. І наступне пленарне засідання відбудеться 4 листопада о 10 годині. Сьогоднішнє ранкове засідання я оголошую закритим.